Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 29. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila poslanka magistra Urška Klakočar Zupančič. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predlagateljici magistri Urški Klakočar Zupančič. Izvoli. Spoštovani podpredsednik, najlepša hvala! Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci! Tri desetletja, vse od nastanka naše države, novela Zakona o Ustavnem sodišču, o kateri bomo razpravljali danes, ni bila potrebna. Od 25. junija 1991 je bilo izvoljenih 40 ustavnih sodnikov. Nikomur razen enemu ni prišlo niti na misel, da bi ob opravljanju funkcije ustavnega sodnika opravljal katerokoli dodatno dejavnost preko pravno organizacijske oblike samostojni podjetnik, ki je namenjena nastopanju na trgu, torej pridobitni dejavnosti. Prepričana sem, da tudi avtorjem zakona pred tremi desetletji ni prišlo niti na misel, da bi se lahko kaj takega zgodilo, saj so bili prepričani, da premorejo ustavni sodniki zadosti znanja, razgledanosti in integritete, da jim česa takega ni treba podrobneje zakonsko urejevati. Povedano drugače: ustavnim sodnikom mora biti jasno, da nobene dodatne dejavnosti, tudi tiste, ki jo zakon izrecno dovoljuje, ne smejo opravljati v pravno organizacijski obliki samostojni podjetnik, pač pa le s sklenitvijo ustrezne obligacijsko pravne pogodbe, iz katere je jasno razvidno, katero dejavnost ustavni sodnik opravlja poleg svoje funkcije. Žal se je po treh desetletjih izkazalo, da moramo nezdružljivost funkcije podrobneje urediti, predvsem določiti organ in postopek. Prvotni predlog novele je bil precej benigen. Nanj je Zakonodajno-pravna služba podala pripombe z materialno pravnega in procesno pravnega vidika, prav tako je pripombe podala Komisija za preprečevanje korupcije. Vse relevantne pripombe so bile upoštevane s sprejemom dveh amandmajev na Odboru za pravosodje. Tako sedaj zakon določa, da funkcija ustavnega sodnika ni združljiva z opravljanjem poklicne ali druge pridobitne dejavnosti, razen z dejavnostmi, ki jih kot izjeme za funkcionarje določa vsakokratni zakon, ki ureja področje integritete in preprečevanja korupcije, s čimer je področje nezdružljivosti funkcije ustavnega sodnika poenoteno s področjem nezdružljivosti ostalih funkcionarjev, za katere velja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Tudi za vse vas, spoštovane poslanke in poslanci. Poleg tega sedaj predlog novele zakona določa, da mora ustavni sodnik o sprejemu članstva ali dejavnosti, ki jo bo opravljal poleg svoje funkcije, obvestiti predsednika ustavnega sodišča, ta pa potem odloči, ali sta dejavnost oziroma članstvo združljiva s funkcijo ustavnega sodnika. Zoper sklep predsednika Ustavnega sodišča ima ustavni sodnik celo pravico do pritožbe, o kateri odloča nato plenum ustavnih sodnikov na nejavni seji. Naj vam samo povem pred kratkim iz Strasbourga, informacija na Evropskem sodišču za človekove pravice ni nobene pravice do pritožbe, ampak predsednik sodišča vedno odloči sam dokončno. Novela sicer ne rešuje problema, s katerim smo se soočili nedavno, saj ne more veljati za nazaj, kar pomeni, da sodnika, ki si je drznil delovati kot samostojni podjetnik kar nekaj let, ne bodo doletele nobene sankcije. Cilj te novele je preprečiti tovrstna dejanja v prihodnje in rešiti dileme, povezane s pristojnostjo ugotavljanja nezdružljivosti funkcije. Spoštovane kolegice in kolegi poslanci! Ustavni sodniki so najvišja pravna in moralna avtoriteta, ki nam jasno določi meje ustavnosti in zakonitosti, za to mora delovati po najvišjih pravnih in tudi moralnih standardih. Iskreno upam, da določil, ki jih določa ta novela ne bo treba nikoli uporabiti, če boste novelo seveda podprli. Žal je nedavna praksa pokazala, da je bolje imeti in ne potrebovati, kot ne imeti in se znajti v zagati, ko prvič v zgodovini samostojne Slovenije ena sama oseba, ki je poleg samostojnega podjetnika še ustavni sodnik s spretnim obidom zakona prekrši protikorupcijska zakonska in tudi ustavna načela.2. Kako naj torej od naših državljank in državljanov zahtevamo ustrezno ravnanje, če ga ne moremo zagotoviti na najvišji ravni? Želim in upam, da boste predlog novele podprli in se vam zahvaljujem za pozornost. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo članici magistri Almi Intihar. Izvoli. hvala za besedo, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Pred nami je poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču. Odbor je omenjeni predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila poslanka magistrica Urška Klakočar Zupančič obravnaval na 34. seji, 12. 2. 2025, na njenem prvem nadaljevanju ter na 2. nadaljevanju 13. marca 2025. Predstavnica predlagatelja je pojasnila, da je k pripravi predlaganih rešitev botroval poziv predsednika Ustavnega sodišča, naj se Državni zbor opredeli do nezdružljivosti funkcije ustavnega sodnika z dejavnostjo, ki jo je eden izmed ustavnih sodnikov opravljal kot samostojni podjetnik, ustrezno pa naj se po zgledu ureditve Evropskega sodišča za človekove pravice dopolni zakon o ustavnem sodišču. S predlagano ureditvijo se za ustavne sodnike vzpostavlja enaka merila kot za ostale funkcionarje, pri tem pa zasleduje načela pravne države, enakosti, pravne varnosti in predvidljivosti ter zagotavljanje učinkovitega sodnega varstva. Na podlagi pripomb in predlogov Zakonodajno-pravne službe in Komisije za preprečevanje korupcije so bili pripravljeni tudi amandmaji, o njihovi vsebini pa se je predlagateljica posvetovala tudi z Ustavnim sodiščem in Ministrstvom za pravosodje. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je izpostavila, da je veljavna ureditev instituta nezdružljivosti opravljanja funkcije ustavnega sodnika z drugimi dejavnostmi kompleksna, predlagane rešitve pa jo še poglabljajo. Predlog zakona ne spoštuje načel pravne države in je pravno sporen tako z materialno pravnega, kot tudi s procesnopravnega vidika, opozorila pa je tudi na pravno sistemska neskladja. Predstavnik Ministrstva za pravosodje je poudaril, da predlagani amandmaji zapolnjujejo pravno praznino glede dopustnosti dodatnega dela ustavnega sodnika. Z amandmaji je predlagan sorazmerni kontrolni mehanizem, ki je povezan s sistemskim zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, s primerjalno pravnega vidika pa je podoben ureditvi Evropskega sodišča za človekove pravice. Predstavnica Državnega sveta je predstavila pisno mnenje Komisije za državno ureditev, ki predlaganih rešitev ni podprla, pri čemer je komisija obravnavala zgolj predlagane rešitve, ne pa tudi vsebine predlaganih amandmajev. Predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije je pojasnil, da so bile njihove pripombe ustrezno upoštevane, še vedno pa ostaja nerešena situacija, ko ustavno sodišče kasneje zazna nezdružljivost. Predlagana je bila dopolnitev 2. člena predloga zakona. Prav tako je podal razmislek o možnosti vložitve upravnega spora v postopkih ugotavljanja nezdružljivosti funkcije. Sodni svet je z dopisom obvestil, da se je s predlogom zakona zgolj seznanil, saj se predlagane rešitve ne nanašajo na delovanje rednih sodišč, niti na opravljanje sodniške službe ter ne posegajo v pristojnosti Sodnega sveta. Iz dopisa Ustavnega sodišča Republike Slovenije izhaja, da je Ustavno sodišče do predlaganih rešitev zadržano, saj te odpirajo več vsebinskih in postopkovnih vprašanj in v zadostni meri tudi ne upoštevajo posebnega položaja Ustavnega sodišča v našem ustavno pravnem sistemu. V razpravi so člani iz vrst opozicije podprli mnenje Zakonodajno-pravne službe in med drugim menili, da predlagane rešitve odpirajo več vsebinskih in postopkovnih vprašanj in predlagali sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Poudarili so, da rešitve ne vsebujejo situacije, ko je ustavni sodnik družbenik v odvetniški družbi, v ta namen pa predlagali amandma odbora k 1. členu. Člani koalicijskih poslanskih skupin so predlog zakona podprli, saj ocenjujejo, da rešitve odpravljajo pravno praznino, amandmaji predlagateljice pa upoštevajo pripombe Zakonodajno-pravne službe in Komisije za preprečevanje korupcije. Glede predloga amandmaja Poslanske skupine SDS so menili, da je ta v nasprotju z ustavno ureditvijo nezdružljivosti funkcije ustavnega sodnika. Po zaključeni razpravi je odbor glasoval o predlogih sklepov Poslanske skupine SDS, in sicer, da se o predlogu zakona opravi javna predstavitev mnenj ter da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Odbor predlaganih sklepov ni sprejel.

KRIVEC: Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Milan Jakopovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica, izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču naslavlja ključna vprašanja glede nezdružljivosti funkcije sodnikov Ustavnega sodišča z drugimi dejavnostmi ter s tem prispeva k večji pravni jasnosti in integriteti sodnelasti sodnelasti kot zagovorniki pravne varnosti in transparentnosti ocenjujemo, da predlog zakona pomeni korak v pravo smer. Predlagane spremembe uvajajo jasnejša pravila glede združljivosti funkcij sodnikov Ustavnega sodišča, kar zmanjšuje pravno negotovost in povečuje transparentnost delovanja najvišje sodne institucije v državi. Z vzpostavitvijo dodatnih mehanizmov nadzora nad nezdružljivostjo funkcij, zakon omogoča bolj konsistentno in predvidljivo delovanje sodne oblasti. Pravna varnost je ključen element delujoče pravne države. Zakon mora biti jasen in predvidljiv, saj lahko le tako zagotovi enotno in pravično obravnavo vseh zadev. Trenutna ureditev nejasno določa, kateri organ odloča o nezdružljivosti funkcij sodnikov Ustavnega sodišča, kar odpira možnost arbitrarnosti in pravne negotovosti. Predlagana sprememba s tem naslavlja ključen problem in prispeva k boljši pravni ureditvi kritike, da bi zakon lahko posegel v neodvisnost sodnikov ustavnega sodišča, so neutemeljene. Predlog zakona jasno določa, da se odločanje o nezdružljivosti ohrani v okviru sodne oblasti, pri čemer ima Ustavno sodišče ključno vlogo pri končni odločitvi. S tem se preprečuje morebiten politični vpliv na delovanje sodnikov. Neodvisnost sodstva je ključen steber demokracije in pravne države. Vsak poseg v sodno oblast mora biti dobro premišljen in usklajen z načeli pravne varnosti ter ločitve oblasti. Predlagani zakon ne posega v avtonomijo sodnikov, temveč zgolj uvaja mehanizme, ki omogočajo jasnejšo ureditev nezdružljivosti funkcij. Pri čemer je ključna pristojnost ohranjena znotraj sodne veje oblasti. Predlog sledi logiki obstoječe ureditve nezdružljivosti funkcij drugih nosilcev sodne oblasti, kot so sodniki rednih sodišč, državni tožilci in člani Računskega sodišča. S tem se zagotavlja enakopravna obravnava sodnikov Ustavnega sodišča in odpravlja pravna neskladja, ki so bila prisotna v dosedanji ureditvi. Pomembno je poudariti, da zakonodaja, ki ureja nezdružljivost funkcij, ni usklajena z drugimi sistemskimi predpisi, kot so Zakon o sodniški službi, Zakon o državnem tožilstvu in Zakon o računskem sodišču. Ta neusklajenost povzroča različna pravila za različne nosilce javnih funkcij, kar lahko vodi v pravno neenakost. Predlagani zakon pomeni korak k poenotenju pravil in odpravi teh neskladij. Zakon uvaja postopek, po katerem sodniki Ustavnega sodišča pridobijo soglasje predsednika sodišča pred opravljanjem dodatnih dejavnosti. Hkrati omogoča pritožbeni mehanizem, s katerim se zagotavlja pravno varstvo v primerih nesoglasja. To pripomore k večji pravni varnosti in predvidljivosti postopkov. Vključitev pravnega varstva je ključnega pomena za zagotavljanje transparentnosti in objektivnosti postopkov. Sodniki, ki bi se znašli v dvomu glede nezdružljivosti določene dejavnosti, bodo imeli možnost pritožbe, pri čemer bo končna odločitev ostala znotraj ustavnega sodišča. To pomeni, da se zagotavlja avtonomija sodne oblasti, ob hkratnem zagotavljanju transparentnosti postopkov. Poleg zgoraj navedenih ključnih prednosti, zakon prinaša tudi druge pozitivne učinke, kot so preprečevanje konfliktov interesov. Jasna pravila glede nezdružljivosti bodo zmanjšala možnost konfliktov interesov in povečala zaupanje javnosti v delovanje sodstva. Večja odgovornost sodnikov, sodniki bodo morali pridobiti odobritev za dodatne dejavnosti, kar pomeni večjo odgovornost pri sprejemanju odločitev in jasnejšo ureditev za prihodnje primere. Predlagane spremembe bodo zagotovile boljše smernice delovanja. Za prihodnje generacije sodnikov. V Poslanski skupini Levica bomo predlog zakona podprli.

Hvala lepa, predsedujoči. Pravo ime zakona, ki je pred nami, je lex Jaklič. In v parlamentarno proceduro je bil poslan po skrajšanem postopku, predlagatelj pa je prva med enakimi predsednica Državnega zbora. Nekaj sporočil, ki ki so sporna z vidika veje oblasti, pa tudi namer zakonodajalca, je v tem poskusu spreminjanja zakonodaje. Najprej zakonski predlog ad personam so nekaj, kar bi se morali v Državnem zboru izogibati, ker na nek način ruši nepristranskost organa ali vsaj videz nepristranskosti organa, kar je za zakonodajalca ključnega pomena z vidika krepitve ugleda in zaupanja v zakonodajno vejo oblasti. Pametni zakonodajalci takšne poskuse zavrnejo. Potem naprej, ko je ena veja oblasti, v tem primeru zakonodajna, drugi veji oblasti ureja procesna vprašanja, torej kaj se spodobi in kaj ne, s tem implicitno posega v drugo vejo oblasti. V tem primeru to počne predstojnica ene veje oblasti, zato bi morala biti obrazložitev zelo jasna in ne usmerjena za en konkretni primer, kar pa iz uvoda predlagatelja to sledi, v tem primeru je takšen razlog. In nenazadnje, ko zakonodajalec kljub temu, da mu nasprotujejo praktično vsi, celotna pravna stroka, še naprej vztraja s predlogom samo zato, ker ga predlaga vladajoča koalicija ali morda, ker ga predlaga predsednica parlamenta, se s tem vzpostavlja slaba poslovniška praksa, ki zagotovo ne more rezultirati v dobrih zakonih. Pa še malo konkretneje, kaj pravijo deležniki o predlagani noveli Zakona o Ustavnem sodišču. Torej, kaj pravi naslovnik, druga veja oblasti, ki jo želi predsednica Državnega zbora urejati, citiram: "Ocenjujemo, da predlagane zakonske rešitve odpirajo več vsebinskih in postopkovnih vprašanj, na katere ne dajejo ustreznih odgovorov, ob tem tudi ne upoštevajo v dovoljšnji meri posebnega položaja Ustavnega sodišča, ki je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ, kar terja tudi zagotavljanje in spoštovanje neodvisnega položaja ustavnih sodnic in sodnikov." Kaj pravi KPK, ki naj bi na podlagi tega zakona opravljal to funkcijo: "Opozarjamo, da je odločanje o vprašanjih nezdružljivosti funkcije praviloma in bi morali biti odgovornost predstojnika, torej predsednika Ustavnega sodišča sodišča Republike Slovenije.", kar je edini logičen odgovor. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe, torej in haus, pravna služba parlamenta pa je še bolj eksplicitna: "Predlog zakona ne odpravlja dilem, ampak jih še poglablja. Predlog zakona ne spoštuje načel pravne države in je pravno sporen z materialno pravnega in procesno pravnega vidika, z vidika pristojnega organa in z vidika pravnega sistema. Glede predlaganih amandmajev imajo številne pravne pomanjkljivosti in ne odpravljajo pravnih zadržkov, ki jih je ZPS že predhodno izrazila v svojem pravnem mnenju." Torej, naslovnik zakona, izvajalec zakona, stroka, vsi predlog zakona zavračajo. In odločitev zakonodajalca bi v tem primeru morala biti jasna. Zakona, ki je namenjen ad personam, ki torej po mnenju stroke odpira več dilem, kot jih rešuje, ki daje vsaj videz oblastnega posega v drugo vejo oblasti na vprašljiv način, z vprašljivimi rezultati, in ki mu nasprotuje stroka ter zdravo razumski del zakonodajne veje oblasti, poslanci stranke Demokrati ne bomo podprli. Hvala. Gospa Lena Grgurevič bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda, izvoli. Hvala spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. v Poslanski skupini Svoboda podpiramo predlog novega zakona o ustavnem sodišču, ki ga je v zakonodajni postopek vložila predsednica Državnega zbora magistrica Urška Klakočar 5. Predlog zakona ureja delovanje institucije, ki odloča o skladnosti zakonov z ustavo, o človekovih pravicah, pa tudi o temeljnih vrednotah našega ustavnega reda. Predlog zakona ne prinaša le organizacijskih in postopkovnih posodobitev, temveč jasno izraža cilje, ki so v središču vsake sodobne in demokratične države: integriteto, enakost, transparentnost in odgovornost javnih funkcionarjev, kar je še posebej ključno v vrhu slovenskega sodstva, saj je sodstvo tista veja oblasti, ki je ključna za branjenje in delovanje pravne države. Podpiramo določbe, ki naslavljajo vprašanje nezdružljivosti funkcij ustavnih sodnikov. Predlog vzpostavlja enaka merila, kot veljajo za vse ostale javne funkcionarje in vse sodnike v Republiki Sloveniji, tudi za ustavne sodnike. Sklicuje se na že veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. S tem se v ničemer ne posega v neodvisnost sodne veje oblasti, prav obratno, krepi se zaupanje javnosti v delovanje Ustavnega sodišča. Za uresničitev načel neodvisnosti, nepristranskosti in zakonitosti sodstva je potrebna ustrezna ureditev položaja nosilcev omenjenih načel sodnikov oziroma sodnic. Prav neodvisnost in nepristranskost sodnikov sta tesno povezana z ustavnim načelom o nezdružljivosti sodniške funkcije, ki prepoveduje tudi ustavnemu sodniku opravljati določene funkcije in dejavnosti. Z enotnim pristopom se zasledujejo temeljna ustavna načela enakosti pred zakonom pravne varnosti in predvidljivosti ter učinkovito sodno varstvo s strani nepristranskega in neodvisnega sodišča. Prepričani smo, da je predlagana sprememba nujna, kar smo žal lahko ugotovili nedavno, ko je en sam ustavni sodnik mirno kršil jasno prepoved, za to pa ni utrpel nobenih posledic, če že ni bil sposoben prevzeti odgovornosti za svoja dejanja. To je bilo možno zgolj, ker je zakon neprimerno spisan ter ne določa jasnega postopka ravnanj ter sankcij za kršitve, če so te žal storjene s strani ustavnih sodnikov. Žal je očitno tudi zaradi ravnanj določenih posameznikov, ki sami ne spoštujejo temeljnih načel, nujno, da se natančno predpiše, kar je sicer samo po sebi umevno vsem sodnikom v Republiki Sloveniji. Zato je podan predlog nujen korak v pravo smer. Predlog zasleduje tisto, kar je ključno za vsako moderno ustavno demokracijo: zaupanje javnosti v institucije in odgovorno ravnanje tistih, ki v teh institucijah delujejo. V Sloveniji moramo imeti predpisano, sodobno, jasno in uravnoteženo ureditev delovanja institucije, ki ima ključno vlogo pri varovanju človekovih pravic, nadzoru nad zakonodajno in izvršilno ter tudi sodno oblastjo ter zagotavljanju spoštovanja Ustave kot temeljnega pravnega akta. Veljavni zakon tega ne omogoča v zadostni meri, saj je žal omogočal obhod pravil, zato so spremembe nujne. Z amandmaji je bil predlog tekom postopka ustrezno usklajen z določenimi pripombami Zakonodajno-pravne službe. Vsi sodniki v Republiki Sloveniji, tudi ustavni sodniki v Republiki Sloveniji morajo ravnati z najvišjo možno stopnjo integritete. Ne pa da rušijo skozi leta pridobljen in spoštovan ugled ustavnih sodnikov in ustavnega sodišča. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona seveda podprli. Hvala. Hvala. Gospod Andrej Poglajen bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. ANDREJ POGLAJEN (PS SDS): V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne podpiramo predloga spremembe Zakona o Ustavnem sodišču oziroma javnosti bolj poznanem pod imenom lex Jaklič, ki ga je vložila predsednica Državnega zbora, gospa Urška Klakočar Zupančič. Predlagane spremembe po naši oceni ne izhajajo iz strokovnih in sistemskih potreb, temveč so očitno motivirane s političnimi interesi vladajoče koalicije, ki si želi podrediti delovanju Ustavnega sodišča lastnim ciljem. Še posebej zaskrbljujoče je, da je zakon očitno predlagan izključno, zaradi osebnih zamer predlagateljice do 6. TRAK: (TB) - kar kaže na nedopustno zlorabo zakonodajnega postopka za obračunavanje s posamezniki, ki niso po volji vladajočih struktur. Takšen pristop je v nasprotju z ustavnimi načeli delitve oblasti in ogroža zaupanje državljanov v neodvisnost sodstva. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je do predloga spremembe zakona izrazila jasne in utemeljene kritike. Spomnimo, predsednica Državnega zbora, predlagateljica, je v enem izmed intervjujev dejala, "Zakon, ki nima podpore Zakonodajno-pravne službe, ima slabo popotnico za nadaljnjo proceduro v Državnem zboru." V svojem mnenju je Zakonodajno-pravna služba opozorila, da predlog ne le, da ne ponuja ustreznih rešitev za domnevne pomanjkljivosti v delovanju Ustavnega sodišča, temveč uvaja dodatne pravne in postopkovne nejasnosti. ZPS je poudarila, da je predlog slabo premišljen, pravno nedosleden in ne upošteva specifičnega položaja Ustavnega sodišča v ustavnem sistemu Republike Slovenije. Dejstvo je, da je Zakonodajno-pravna služba izpostavila te pomanjkljivosti, še dodatno potrjuje, da predlog ni strokovno utemeljen, ampak je njegov edini namen politični pritisk na posamezne ustavne sodnike. Takšna strokovna ocena potrjuje naše stališče, da predlog ni plod resnega razmisleka o izboljšanju sistema, temveč gre za politično motiviran poseg, ki nima zadostne pravne podlage. Tudi Ustavno sodišče samo je do predlaganih sprememb izkazalo zadržanost, kar še dodatno okrepi naše prepričanje o škodljivosti tega predloga. Zadržanost Ustavnega sodišča je razumljiva, saj vsaka sprememba zakonodaje, ki ureja njegovo delovanje, zahteva izjemno previdnost in širok konsenz, da se prepreči kakršenkoli vtis političnega vmešavanja. Temu pri tem predlogu ni zadoščeno. V tem primeru je celo očitno, da je predlog usmerjen zgolj v discipliniranje dvojnega doktorja Klemena Jakliča zaradi njegovih stališč in odločitev. Kar Ustavno sodišče upravičeno vidi kot grožnjo do svoje neodvisnosti. Namesto da bi predlog krepil ugled in učinkovitost ustavnega sodišča, odpira vrsto vprašanj o namenu in posledicah takšnih sprememb. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke meni, da predlog Urške Klakočar Zupančič izkazuje nespoštovanje do ustavnega reda in delitve oblasti. Ustavno sodišče je institucija, ki mora delovati neodvisno, saj je njegova temeljna naloga varovanje ustave in pravic državljanov pred morebitnimi zlorabami. Spomnimo, na odboru je bilo celo povedano, da naj bi predlog pomagali pisati nekateri bolj koaliciji zvesti levi sodniki. Vsak poskus omenjenega, omejevanja njegove avtonomije ali spreminjanja pravil delovanja iz političnih vzgibov, pomeni nevaren precedenc, ki lahko dolgoročno spodkoplje zaupanje v pravni sistem. Predlog je zgovoren primer, kako vladajoča koalicija skuša izkoristiti zakonodajo za obračunavanje s posamezniki, ki jim niso povšeči, namesto da bi spoštovala njihovo neodvisnost in strokovnost. To je nesprejemljivo in kaže na širši vzorec ravnanja, ki ogroža same temelje pravne države. Poleg tega je zaskrbljujoče, da predlog spremembe ni bil deležen širše javne razprave. demokratski stranki smo predlagali javno obravnavo zakona na odboru, vendar je koalicija ta predlog povozila. Na podlagi vseh omenjenih dejstev v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da predlog spremembe ni primeren za sprejem in

Spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegice, kolegi! Predsednica Državnega zbora se je odločila, da bo v državi naredila red, za vsako ceno. Začela je pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije in pri sodniku, ki si je drznil poleg svoje funkcije ustavnega sodnika opravljati še raziskovalno dejavnost, ne da bi o tem obvestil predsednika Ustavnega sodišča. Zakon o ustavnem sodišču dopušča, da ustavni sodnik lahko opravljajo dejavnosti visokošolskega učitelja ali sodelavca iz znanstvenega delavca, ne smejo pa opravljati pridobitne dejavnosti. Konkretno;

Državnega zbora, kot predlagateljice zakona to ne bi zmotilo, če se ta ustavni sodnik ne bi pisal Jaklič. Dvojni doktor Klemen Jaklič, ki se včasih ne strinja z odločitvami ostalih ustavnih sodnikov in piše ločeno mnenje. Predlagateljica pravi, da je dopolnitev zakona predlagala na poziv predsednika Ustavnega sodišča. Tudi predlog amandmajev odbora so pomagali spisati na Ustavnem sodišču. Ampak pozor! Ustavno sodišče je v svojem stališču decembra 2024 reklo, da predlagane rešitve odpirajo več vsebinskih in postopkovnih vprašanj, na katere ne dajejo odgovore. Reklo je tudi, da ne upoštevajo posebnega položaja ustavnega sodišča, ki je samostojen in neodvisen državni organ. Do predloga je bilo zelo, zelo zadržano. In kaj je aprila lansko leto reklo Ministrstvo za pravosodje? Da bo pripravilo dopolnitev zakonodaje, s katero bi uredili postopanje v primeru dvoma o združljivosti dejavnosti ustavnega sodnika. Rekla je tudi, citiram: "Ker gre za zakon, ki ureja delovanje najvišjega ustavnega organa za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin je treba k vprašanju zakonskih sprememb pristopiti premišljeno in ne samo izhajajoč iz vidika le enega konkretnega primera. Vse povedano, predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ni mogla čakati njihovega predloga, ampak je sama pohitela reševati ugled ustavnih sodnikov. Še bolj povedno je v tej zadevi mnenje Zakonodajno-pravne službe. Predlog ne spoštuje se načel pravne države in je pravno sporen z materialno pravnega in procesnopravnega vidika, z vidika pristojnega organa in z vidika pravnega sistema, enakosti pred zakonom in enakega varstva pravic. Tudi glede vloženih amandmajev odbora je bilo mnenje povsem negativno. In po njihovem mnenju ne odpravljajo pravnih zadržkov. Pri tem bode v oči, da tudi dejstvo, da so amandmaji pomagali pisati kar na ustavnem sodišču. Ne glede na vse pomisleke so koalicijski poslanci na seji Odbora za pravosodje v en glas zatrjevali, da te te rešitve pomenijo enaka merila za ustavne sodnike, kot za ostale funkcionarje, da zasledujejo načela pravne države in pravne varnosti. Pa jih je res? Če bi imeli enaka merila za vse ustavne sodnike, bi morali sprevideti, da so med njimi tudi takšni, ki so poleg opravljanja funkcije ustavnega sodnika tudi družbeniki v odvetniški družbi. Ali to ni pridobitna dejavnost? Ampak tega spoštovana koalicija ne vidite oziroma nočete videti. Pisanje zakona zaradi posameznih motečih sodnikov je zato prava farsa.

Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi. Poslanke in poslanci Socialnih demokratov želimo izpostaviti, da cenimo vsako resno prizadevanje za krepitev integritete, transparentnosti in preprečevanje konfliktov interesov najvišjih sodnih institucij naše države, kar so predlagatelji zakona nedvomno izkazali. Hkrati menimo, da mora biti vsak poseg v pravni red, še posebej tisti, ki zadeva ustavno sodišče in njegovo neodvisnost, premišljen, natančen in v popolnem soglasju z ustavnimi načeli pravne države. Predlagateljica je pripravila zakon na pobudo Ustavnega sodišča, ki je opozorilo na nejasnosti in pomanjkljivosti obstoječe ureditve, nezdružljivosti funkcije ustavnih sodnikov z dodatnimi poklicnimi dejavnostmi. Namen je nedvomno pravičen, vzpostaviti enotna merila integritete za vse javne funkcionarje in preprečiti vsakršno dvomljivo združevanje funkcij. V Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da je amandmiran in dopolnjen predlog zakona ustrezno izpolnjuje potrebne norme, ki jih zahteva obravnavana snov in da podaja koristne ter potrebne rešitve. Mednarodni standardi, med njimi sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice, zahtevajo, 8. TRAK: (NB) – 9.35 (Nadaljevanje) da vsako omejevanje neodvisnosti sodnikov temelji na jasni, sorazmerni in zakoniti ureditvi. Menimo, da predlagani zakon vzpostavlja prav takšno ureditev. Zakonodaja, ki posega v neodvisnost Ustavnega sodišča, torej zahteva najvišjo stopnjo strokovnosti, pravne jasnosti in ustavne skladnosti. Naše mnenje je, da predlog pred nami uspešno izpolnjujete kriterije in ga bomo zato podprli. Hvala lepa.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

kako naj rečem, na številna nerazumevanja, ki so bila izražena v nekaterih stališčih. Poslanska skupina Nepovezanih poslancev, kolega Logar, je zelo očitno govoril o prvem predlogu, to se pravi o tistem, ki je bil v zakonodajni postopek vložen. Vse pripombe, ki jih je naštel so bile upoštevane povsem zadostno in tako kot morajo biti tako pripombe Zakonodajno-pravne službe kot KPK. Seveda enako so zavajajoče predstavili svoja stališča tako Poslanska skupina skupina SDS, kot tudi Nova Slovenija, brez upoštevanja teh amandmajev, ki so bili že sprejeti na odboru. Kar zdaj očitno govori, ali so nepripravljeni pač prišli na to sejo. Ali pa kaj drugega, ampak niti ni tako pomembno. Zdaj, govori se, da je ta zakon namenjen ad personam, pa bom zdaj tako rekla. v našem pravnem sistemu velja, da ko se pojavi neka življenjska situacija, ki ni urejena, ki jo ponavadi naredi ena oseba, žal, ker nežive stvari nam ne povzročajo težav. Ne, ponavadi kakšna oseba kaj stori, in ko vidimo, da tisto dejanje, ki ga je oseba storila, ni ustrezno zakonsko urejeno, se je pač zakonodajalec dolžan odzvati. Jaz sem se odzvala tudi na poziv Ustavnega sodišča, ki je opozorilo na nepopolno, nepopolno ureditev v primeru nezdružljivosti funkcije ustavnega sodnika. In morda naj tukaj zdaj samo povem, pač tako je v našem pravnem redu, ki mu rečemo recimo zahodni pravni red, lahko se pa obrnete tudi na kakšen drugačen kot je recimo šeriatsko pravo, kjer je pa s strani Boga že vse podano, vse pravo že znano in ga je treba samo poiskati. Tako da, vsem vam, spoštovani pač, ki pač nekako oporekate temu, da ko nekdo, neka oseba pač nekaj stori, kar zakonsko ni urejeno in je zakonodajalec, po mojem mnenju, v našem pravnem sistemu dolžan to urediti, urediti, da se podobne zadeve ne bi več dogajale ali da se ustrezno uredijo ali pa da se sankcionirajo, potem naj pač gredo v nek drug pravni red, tam je pa že vse podano. Glejte, gospod Poglajen, a ne. Pa če slučajno ne poznate šeriatskega prava, vam ga tudi jaz z veseljem obrazložim, pa boste videli kako je tam malo drugače. Pa še eno, ena stvar je bila zelo zanimiva, osebne zamere in obračunavanja. To je meni bilo očitano, oprostite, ali se lahko prosim, zdaj samo izrazim. Eni filmi so bili s tem naslovom, pa ga bom takoj prevedla, Look who's talking. Osebne zamere, obračunavanja in diskreditacije, poglejte, kdo se oglaša. Torej, očitano je bilo, da zakon nima podpore Zakonodajno-pravne službe, prvoten predlog, resnično so bile nanj podane pripombe Zakonodajno-pravne službe, ki so bile ustrezno ustrezno upoštevane. Ne glede na to, da je Zakonodajno-pravna služba potem pač ustno rekla, da zakon še zmeraj ni v redu, pa bom pač povedala še enkrat. Ureditev kot jo sedaj novela zakona določa, je pravzaprav povsem primerljiva oziroma celo širša kot je ureditev, ki jo v primeru nezdružljivosti funkcije določa Evropsko sodišče za človekove pravice. Nanj se tudi vi radi sklicujete, pa vam svetujem, da naredite en obisk v Strasbourg, pa boste videli, kako je tam in kakšno vlogo ima predsednik Ustavnega sodišča tam, kjer on določi, dejavnost ali pa neko članstvo, ki jo želi sodnik Evropskega sodišča prevzeti poleg svoje funkcije, združljiva s funkcijo sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice. Tam sodnik nima nobene pritožbe. Edino, kar je možno, je, da se predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice, ko odloča, posvetuje z etično komisijo, ampak pritožbe pa sodnik, ki pač želi opravljati neko dodatno dejavnost, nima. Poleg tega seveda tam sodniki ne opravljajo večinoma nekih dodatnih dejavnosti, ker se posvečajo svojemu primarnemu delu in to je sojenju. Absolutno pa nikoli, nikoli nobenemu ni padlo na pamet, da bi bil še espe. Toliko o Evropskem sodišču za človekove pravice. In če menite seveda, da je ta novela toliko problematična, protiustavna, jaz vas seveda vabim, da sprožite ustrezen postopek na Ustavnem sodišču pa da potem vidimo, kaj bo. Kolega Poglajen, bi želeli kaj vmes? boste potem. Odlično, saj verjamem, da boste imeli veliko pametnega za povedati. Veste. Pa še ena stvar je, ki jo ne znate ločevati, to pa moram vam povedati, gospod Medic, pa verjetno bo tudi letelo na Poslansko skupino SDS v zvezi z njihovim amandmajem. Ne ločujete med pridobitno dejavnostjo in premoženjem. Nekaj je imeti delež v družbi in nekaj je opravljati dejavnost, to sta dve popolnoma različni stvari, kolega Medic. In če menite, da je Zakon o odvetništvu problematičen s tega vidika, to se pravi, kdo naj ima delež v odvetniški družbi, ker tam Zakon o odvetništvu določa, da je to odvetnik, ki opravlja dejavnost v tisti družbi, potem vam svetujem, da vložite ustrezni predlog novele Zakona o odvetništvu, kjer boste to naslovili. Ni to nič težko, nič težko, samo predlagate novelo, vložite v zakonodajni postopek. Bodite pa potem pripravljeni na to, da se bo tekom zakonodajnega postopka kakšna stvar spremenila, da bo Zakonodajno-pravna služba podala kakšne pripombe, na to morate biti kar pripravljeni in potem seveda potem te pripombe ustrezno upoštevati in tudi ustrezno amandmirati. Namreč, temu je zakonodajni postopek namenjen. Namenjen je temu, da ko se predlog vloži, da se, potem tekom zakonodajnega postopka tudi izčisti, da se ugotovi, ali je prišlo do kakšne anomalije. ali je morda res kje kakšna neustavnost ali pa neusklajenost z drugimi zakoni in se to seveda potem ustrezno amandmira. Toliko zaenkrat z moje strani. Lahko pa seveda zagotovim z vso svojo integriteto in tudi pravnim znanjem, čeprav ga nekateri kar naprej napadajo, da je novela zakona povsem ustrezna, skladna z ustavo in bo po mojem prepričanju prestala tudi ustavno sodno presojo, če se jo boste seveda lotili - jaz vam seveda svetujem, da se je lotite. Pa še ena stvar je. Ne glede na diskreditacije, ki bodo, predvidevam, sedaj sledile v razpravi, sem izjemno vesela, da so vsa moja dejanja oziroma predlogi pri katerih sem aktivno sodelovala ali pa vložila predlog bila preizkušena na Ustavnem sodišču in vso ustavnosodno presojo tudi prestala pa govorim tukaj o, tako o Zakonu o zaščiti živali kot ki je bil v enem zelo manjšem delu, to moram povedati, razveljavljen, ampak tako majhnem delu, da seveda Poslanska skupina SDS tega ni razglašala pa potem o Palestini in da ne govorim o Zakonu o parlamentarnih preiskavah do sedaj. Zdaj, če se boste še česa lotili le in prepričana sem, da bo tako tudi z dotičnim predlogom, ki ga imamo. Hvala lepa. Sedaj na mizi ta dotični predlog. Hvala. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Prehajamo na razpravo in v razpravo dajem 1. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Odpiram prijavo. Prosim za prijavo,

Najlepša hvala, spoštovani predsedujoči. Zdaj, ena misel, ki mi gre ob teh razpravah o tem zakonu po glavi, je, nekako takole; v kakšni poziciji smo v resnici napram nezdružljivosti in KPK-ju mi poslanci, če se spomnimo, ko je pač ta zgodba z doktor doktorjem prišla ven, je bil potem en tak ping pong med institucijami. tu nismo odgovorni, pa tam niso odgovorni KPK, ki se po navadi sicer, če gre za kakšnega politika, zelo hitro znajde na naslovnicah, se je pač delalo, da nima nič s tem. Pa poglejmo, kako je to pri poslancih, ko si enkrat poslanec, praktično nič več ti ni dovoljeno opravljati. Mislim, saj tudi vi, predsedujoči, to veste. V nobenem svetu zavoda na lokalni ravni ne smeš biti, pa sploh ne vem, po kakšni logiki se je to spremenilo. Včasih je bilo, si lahko bil, pa potem se ni nič vmes spremenilo, ampak tolmačenje se je spremenilo, pa potem ne smeš biti več. praktično, ko si poslanec, tudi, ne vem, v sobo ne smeš vstopiti, ne da to prijaviš komurkoli, je popolnoma, za moje pojme, absolutno prerigorozna zakonodaja pri poslancih, na drugi strani imamo pa ustavnega sodnika, ki je pa lahko dvoživka. Ta eklatantna dvoživka. Se pravi, mi vrh, kot ste prej rekli, tri veje oblasti, vrh zakonodajne veje oblasti pa na izvršilni oblasti, zelo podobno, praktično v prostor ne sme stopiti,

in kar mi je pa še bolj skregano z zdravo pametjo, da je pa obstaja neka institucija v tej državi, ki se ji reče KPK, ki se spravlja v resnici samo na politike vseh vrst in sort, demonizira na tak in drugačen način, ko pa pride do nečesa, kar bi lahko ukrepala, se pa odmika, meče stran, mi nismo za to pristojni, ampak so pa pristojni, da razpravljajo o, ne vem, vsakem centu, ki ga nek poslanec da za kavo ali pa kake take stvari. A za to pa so pristojni? Da pa bi se resno ukvarjali z nečim, Devet ustavnih sodnikov pa ne morejo imeti s.p.-ja, pa saj to je logično. In jaz vidim, da ta zakon je v resnici en tak apel k logiki, pa čisto nič drugega. Pa tudi sami veste, da takrat tisti, ki nasprotujete temu zakonu, da ste se takrat, ko je prišla informacija v javnost, da ima en ustavni sodnik, doktor doktor espe, da ste se tudi sami malo čudno gledali med sabo.

Zdaj, ta zakon je po moji oceni absolutno primeren. Noro je, da sploh mora biti to zapisano. Meni se tudi to zdi. Jaz mislim, da v normalni državi pač takih stvari ne bi rabili imeti zapisanih. Na koncu je pa več teh stališč šlo nekako v to smer, kot je tudi na odboru eden od kolegov poslancev povedal, najbolje je storiti nič. To je rekel en kolega,

Čakajte malo, oblastni poseg. Se pravi, po logiki vas treh bi moralo Ustavno sodišče kaj, sam sebi pisati zakone? Ali ne razumem, ali bomo napisali v Zakonu o poslancih, poslanci lahko predlagajo vse zakone, razen Zakona o Ustavnem sodišču, tistega pa ne, ker tisti je pa poseg. Kolegice in kolegi, državljanke in državljani, ta zakon je poseg zdrave kmečke pameti.

kadar v praksi pač ugotovimo, kot smo, žal, ugotovili sedaj, ko se torej prvič v zgodovini samostojne Slovenije pojavi sodnik, ki ne premore zadostne stopnje osebne integritete, da bi ravnal v skladu s temeljnimi načeli, ki jih predpisuje Ustava in tudi zakonodaja, žal, pač moramo spisati en tak, bomo rekli zakon, bom jaz rekla zakon za, ne želim biti žaljiva, sem se spomnila na tisti dvorec za telebane pa tako dalje, ko pač moraš predpisati, torej nekomu, ki mu ni jasno to, kar je jasno vsakemu sodniku že prvostopenjskega sodišča v Republiki Sloveniji, kar je jasno funkcionarjev, žal, tudi vnesti torej te spremembe v Zakonu o Ustavnem sodišču, da ne bo prihajalo v prihodnosti, če se bo še kdaj, bog varuj, pojavil sodnik, ustavni sodnik, ki ne bo spoštoval teh temeljnih vrednot in bo se pač skliceval, da mu niso jasne, ker je zakon neprimerno spisan. Ker zakon je res bil spisan nedoločno in zato je nujno, da se popravi. Ampak žal seveda, kdo pa bi lahko računal, da se bo kaj takšnega zgodilo. Pa se je, saj ni res, pa je. Torej, imamo ustavnega sodnika, espejevca, vsak sodnik ve, da espejevec ne sme biti. Torej, ustavni sodnik doktor doktor Jaklič pa tega ni vedel, zato mu je to treba predpisati, da bo vedel, potrebno je predpisati postopek, žal tudi KPK, tu se s kolegom Lenartom Žavbijem strinjam, bi lahko reagirala, pa ni reagirala. Zanimivo. Tako da ja, pač druge možnosti ni bilo in absolutno je bilo nujno kar je predlagala predsednica Državnega zbora, da torej predpišemo sedaj, da bo tudi doktor doktor Jakliču in njemu podobnim jasno, da jim kaj takšnega največ ne pade na pamet. 166. člen Ustave glede amandmaja, ki ga, popolnoma popolnoma neustavnega amandmaja, ki so ga predlagali kolegi iz SDS vam bom prebrala. Jaz mislim, da je nekomu s povprečno inteligenco lahko jasno, kaj določa ustava glede nezdružljivosti funkcije sodnikov ustavnega sodišča. Namreč, funkcija sodnika Ustavnega sodišča ni združljiva s funkcijami v, poslušajmo, državnih organih, v organih lokalne samouprave, v organih političnih strank ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki po zakonu niso združljive s funkcijo sodnika Ustavnega sodišča, pika. To jasno pomeni, da je amandma, ki ga je predlagala SDSs, neustaven, ker tu naredi Ustava piko. In ne reče in v drugih primerih, ko tako določa zakon, ne, ne, pika. Se pravi to, da želijo prepovedati ustavnim sodnikom tudi pravico do lastnine, da tako rečem, torej, delež v družbi družbenika je seveda neka lastnina, ni pa nobena dejavnost in ni nobena funkcija, ki bi bila po zakonu nezdružljiva. To je seveda nekaj popolnoma drugega, kot je lastnina, se pravi delež družbenika v družbi. Tako da ja, tudi še do tega, da se obregnem, Zakonodajno-pravna služba pač žal tudi v ustni, potem ko smo nadaljevali sejo, se ni podala nobenega vsebinskega odnosa do sprememb amandmajev, nobenega. Kajti z amandmaji so bile pripombe Zakonodajno-pravne službe ustrezno naslovljene, Se pravi, imamo neko prvo mnenje, po podanih amandmajih ni bilo več drugega mnenja in tudi v ustno

takšnih res neljubih, jaz rečem sramotnih situacij bili primorani pač pisati oziroma predsednica Državnega zbora tak zakon in absolutno ga bom podprla. Hvala.

očitno mi imamo problem z lastništvom in dejavnostjo, a ne. Zakaj pa ne bi potem mi ustavnim sodnikom, če jim prepovedujemo lastništvo v neki pravni osebi, lastništvo deleža v pravni osebi, prepovedali še lastništvo nepremičnine. to je isto. Ne se smejati kolega, a veste, to je isto. Zakaj pa ne bi prepovedali še lastništvo nepremičnine. Ali ima morda kakšen ustavni sodnik kakšno zelo vredno nepremičnino v lasti in kako jo je dobil? S čim? Dobro vprašanje, mar ne? Jaz bi to tudi potem naslovila, če že prepovedujete lastništvo, imeti v lasti nek poslovni delež v pravni osebi, potem jim pa prepovejmo še lastništvo nepremičnin. To pa ne, a ne. Ja, okej. Tako kot je rekel kolega Žavbi, vsi vemo zelo dobro, da je to, kar se je zgodilo narobe, narobe in da je to narobe je nekoč odločilo že Vrhovno sodišče, ko je imelo v postopku sodnico, ki ji je, pazite, sodniška funkcija mirovala, mirovala, in je takrat odprla espe. In takrat je predsednica sodišča, kjer je sodnica, dotična sodnica opravljala sodniško funkcijo, takoj o tem obvestila Sodni svet in Sodni svet je reagiral nemudoma, Ne glede na to, da je sodniška funkcija mirovala, je bilo sodnici absolutno prepovedano imeti samo odprt espe, kaj šele, kaj početi preko espeja. Zdaj, ko bo prišel na vrsto, bo kolega Poglajen verjetno prepričeval ali pa govoril o tem, da so zakon pisali, ne vem ali morda celo sami ustavni sodniki ali kakorkoli, novelo zakona, ker sem potem tudi slišala in kolega Žavbi zelo dobro povedal, obrazložil oblastno ravnanje v tem primeru. Veste, bom povedala tako kot je bilo. Absolutno sem se posvetovala z ustavnimi pravniki. Seveda sem se, ker je to edino prav in odgovorno. Nihče od njih pa ni pisal zakona, je pa seveda prav, da se z njimi posvetujem. In jaz verjamem in upam, da tudi vi tako naredite, ko predlagate kakšen zakon, če boste insinuirali in kakorkoli želeli sedaj diskreditirati ali pa blatiti ustavne sodnike, vključno zdaj, če mislite, da je tudi ta dotični sodnik je bil tudi espejevec bil zraven, vključno z njim, potem bi seveda lahko insinuirali primer, ko nek ustavni sodnik, ki ima odprt espe, piše zahteve za sodno varstvo za neko poslansko skupino. Lahko bi, a ne, ampak ne bomo, ker nismo taki, ker nismo taki, da bi lepili po mestih plakate, dajali gor ljudi, govorili, da lažejo in podobno. Ko te potem lastni otrok vpraša, mami, zakaj lažeš in kaj lažeš. Kolega Poglajen, če se vam to zdi v redu, ko se smejete, zdaj, če se vam to zdi v redu, vam povem, resnica, resnica vedno, vedno pride na plan, slej ko prej in žal ni vedno prijetna za tistega, ki počne take stvari. Neverjeten cinizem, neverjetna lahkotnost, ki seje od tukaj, je meni pravzaprav nedoumljiva. Ampak tako kot sem rekla resnica vedno pride na plan in vedno zmaga in bo tudi tokrat. Kar se pa tiče novele Zakona o Ustavnem sodišču pa ponovno. Novela ne prinaša popolnoma 2. kot določa organ in določa postopek, po katerem je treba ravnati, če želi nek ustavni sodnik opravljati poleg svoje funkcije še neko pridobitno dejavnost. In daje mu tudi pravno varstvo v primeru, da se ne bi strinjal z odločitvijo predsednika Ustavnega sodišča. Vse tri stranke koalicije so v svoji v svoji obrazložitvi mnenja oziroma stališča zelo dobro predstavile. Zakaj je to potrebno, zakaj je to prav in zakaj je to pravzaprav tudi eden temeljnih gradnikov pravne države, saj preprečuje korupcijo oziroma zmanjšuje korupcijska tveganja, ki obstajajo, žal lahko tudi na Ustavnem sodišču. Hvala.

Podpiram predlagan amandma kolegov iz SDS k 1. členu, ker vsaj, bi rekel, prinaša nekaj zdravega razuma v ta predlog zakona, ampak sicer pa seveda stojim na stališču Nove Slovenije, da tega zakona ne podpiramo. Nisem si mislil, da bom v tem mandatu kdaj rekel, da se strinjam z Ministrstvom za pravosodje, ki je v zvezi s to materijo, torej motivom urediti in dopolniti zakonodajo, s katero bi uredili postopanje v primeru dvoma o združljivosti dejavnosti ustavnih sodnikov reklo, "Ker gre za zakon, ki ureja delovanje najvišjega ustavnega organa za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin je treba k vprašanju zakonskih sprememb pristopiti premišljeno in ne samo izhajajoč iz vidikov le enega konkretnega primera." Torej, podpiram to stališče, to pozicijo Ministrstva za pravosodje. Čeprav moram biti verjetno tudi kritičen, ker do zdaj tega še niso naredili in so nekako dopustili, da je zdaj kolegica prva med enakimi, Klakočar Zupančič, nekako stvari vzela v svoje roke in rekla, zdaj bom pa jaz to uredila, ker pač

sceno predvsem. Oprostite podpredsednik, ne morem in kolegice in kolegi, ne morem mimo pregovorne slovenske fovšije. Jaz mislim, da je osnovni motiv predvsem to, ker je pač ustavni sodnik javno deklarirano, bomo rekli, v svojih stališčih kritičen do nekaterih levih zablod, ker pač to jasno tudi pove, samozavestno tudi svoje vrednote izpriča. In drugič, ker pač, zakaj bi pa on lahko nekaj delal, mi pa ne smemo in tako naprej. In to je bilo v razpravah poslancev Svobode kar dosti čutiti do sedaj. Torej, fovšija. Saj vemo, če bi fovšija gorela, Slovenija ne bi potrebovala nobenih energentov, drugih za ogrevanje. In to ni pravi motiv, kolegice in kolegi. Pisati zakon zato, ker si fovš ali pa ker želiš revanširati enemu človeku konkretnemu ali pa odgovoriti na en primer, ni pravilno. In seveda jaz nisem pravnik, vem pa, sem bil že s strani spoštovane kolegice Klakočar Zupančič večkrat poučen, da o združljivosti ali nezdružljivosti z Ustavo lahko odloča le Ustavno sodišče. Zato se jaz ne bom postavljal v vlogo tistega, ki bi to lahko presojal. Lahko domnevam, lahko napovem, da bo verjetno nekaj neskladno, nikakor si pa ne bi upal tako kot ona je kot predlagateljica rekla, zakon je v skladu z Ustavo, ni v neskladju in tako naprej. Tega ne morete vi reči, tega ne veste, in tudi niste pristojni za to, spoštovana kolegica, tudi če ste predsednica Državnega zbora, da poveste ali je to združljivo ali nezdružljivo z Ustavo. Tako da malo ponižnosti vsem nam tudi ne bi škodilo. Zdaj še nekaj, na argument tega, da ste vi s svojimi, torej kritizirali ste tudi mojega kolega Medica, ki je v stališču povedal, da je Zakonodajno-pravna služba, pa še drugi tudi v svojih stališčih, mislim, da je bilo to izpostavljeno nekajkrat, da je Zakonodajno-pravna služba zakon zelo skritizirala, da ga je raztrgala. In ste vi odgovorili, ja, v prvem mnenju, potem smo dali amandmaje s katerimi smo neskladja odpravili in je zakon potem bil v redu in tega negativnega mnenja Zakonodajno-pravne službe ni bilo več. verodostojno povzel vaše stališče? Aha, ne boste potem povedali, jaz sem tako razumel, da ste rekli, najprej je bilo mnenje ZPS kritično. Potem smo mi prišli z amandmaji, smo zakon popravili in uredili in je zdaj v redu in ZPS ni bila več kritična. Jaz sem tako razumel. V redu, pravite, da ne, boste razložili. Torej, ker če ste tako rekli, to ne drži. Namreč, časovno sosledje teh mnenj Zakonodajno-pravne službe gre tako: 21. novembra 2024 je Zakonodajno-pravna služba v pisnem mnenju rekla, da ugotavlja, citiram: "da je veljavna ureditev nezdružljivosti funkcije sodnikov Ustavnega sodišča z dejavnostmi kompleksna. Predlagana ureditev," torej vaš predlog zakona pa "kompleksnosti ne odpravlja, ampak jo poglablja." Spoštovane kolegice in kolegi, če reče to Zakonodajno-pravna služba, ki ni organ enega človeka, ampak mislim organ ali pa oddelek tega Državnega zbora, kjer je en človek, gotovo so se kolegice in kolegi posvetovali med sabo in z vso odgovornostjo to napisal, je že to prvi alarm, prva rdeča lučka, ker smo vsi pozvani k temu, da vlagamo zakone in predloge zakonov, ki nepreglednost odpravljajo ali če se izrazim drugače, ki delajo naš pravni sistem bolj pregleden, ne pa da, še enkrat citiram, poglabljajo kompleksnost. Nezdružljivost funkcij, tako pišejo naprej, je tako pomemben institut, da mora biti vnaprej jasno in nedvoumno zakonsko urejen in le na takšni podlagi lahko nastanejo pravne posledice, ki posegajo v posameznikov pravni položaj. To je bilo bilo pisno mnenje Zakonodajno-pravne službe novembra 2024. Potem so bili amandmaji vloženi in potem je v poročilu k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču, ki ga imamo zdaj na točki, 13. marca, torej pred 12 dnevi, odbor, matično delovno telo pripravilo poročilo v katerem je povzeto tudi ustno mnenje Zakonodajno-pravne službe glede tega zakona. In pazite, predstavnica Zakonodajno-pravne službe, je v zvezi s tem v predstavitvi pisnega pravnega mnenja ponovila to, da ta zakon ne odpravlja kompleksnosti, ampak jo še poglablja. Torej ta greh, izvirni greh še vedno ostaja. In drugo, pazite, po mnenju Zakonodajno-pravne službe predlog zakona ne spoštuje načel pravne države in je pravno sporen z materialno pravnega in procesno pravnega vidika, z vidika pristojnega organa in z vidika pravnega sistema enakosti pred zakonom in enakega varstva pravic. Kar se mene tiče, je to, zdaj še, bomo bomo rekli, bolj kritično mnenje do tega predloga zakona. In potem se je predstavnica Zakonodajno-pravne službe tudi opredelila do predlaganih amandmajev in je povedala, citiram: "da imajo številne pravne pomanjkljivosti in ne odpravljajo pravnih zadržkov, ki jih je Zakonodajno-pravna služba izrazila v svojem pisnem mnenju. Med temi pomanjkljivostmi so tudi pravno sistemska neskladja med samimi določbami in med določbami predloga zakona in drugimi zakoni, ki urejajo to področje." Zaradi takšnih neskladij pa je Ustavno sodišče zakone že razveljavilo. To je mnenje Zakonodajno-pravne službe prej in potem in tu mislim, da sem z dejstvi nekako pokazal na to, da že, če prav razumem, čisto procesno, pravno ni v redu, da se tako nesistemsko posega v sistem nezdružljivosti funkcij, ki je tako bomo rekli, zapleten in kompleksen. In tu je kritika na Ministrstvo za pravosodje, da ni prej prišlo z nekim sistemskim zakonom. Ampak kolegice in kolegi, tako kot ste večkrat že v tem mandatu zavrnili kak poslanski ali pa, ja poslanski zakon strani opozicije in ste rekli, ja, že že moramo to urediti, ampak bomo mi to sistemsko uredili, bo ministrstvo pripravilo recimo omenim samo paket zakonov, ali pa začeli reševati romsko problematiko in preprečevali zlorabo socialnih pomoči, ste že nekajkrat rekli, že, že, prava stvar, pravo temo odpirate, ampak mi bomo to sistemsko uredili, bodo ministrstva ali pa eno ministrstvo pripravili rešitve, tako bi morali ravnati tudi zdaj. Se mi zdi, da bi bilo veliko bolj modro glede na stališče predvsem naše Zakonodajno-pravne službe tudi in glede na stališče Ministrstva za pravosodje. Zdaj pa še drugo. Vsebina, vsebina tega amandmaja. Zakaj jo podpiramo? Zato, ker je dejansko res to, kar piše v obrazložitvi. V, če gremo urejat to, bi rekel, zaradi enega človeka, to neskladje, lex Jaklič smo rekli v stališču, potem uredimo vse, ne pa samo enega. A zdaj, ker on kot da ni vaš, ga je treba revanširati, ker nekdo drug pa, ki morda, kot da je vaš, pa ni problema, če je družbenik v odvetniški družbi, pa ste gotovo, ste pravnica, kolegica predlagateljica, izkušena pravljica, pravite, sodnica, ste gotovo prebrali 37. člen Zakona o odvetništvu, kolikor jaz razumem, jaz nisem pravnik, priznam, kolikor jaz razumem 37. člen Zakona o odvetništvu, je lahko družbenik odvetniške družbe samo odvetnik, ki opravlja odvetniško delo. Zdaj ne vem. Ne vem. Ne vem, ali je kje kakšna izjema, ki to še nekako ureja, ampak tako sem jaz prebral. In potem še 16. člen Zakona o Ustavnem sodišču, ki določa nezdružljivost opravljanja dela v gospodarski ali pa deleža v gospodarski družbi, in kar se mene tiče, lahko se tudi seveda motim, je odvetniška družba gospodarska družba. Verjetno ni prostovoljno društvo, verjetno ni dobrodelna organizacija, ampak je, kar se mene tiče, odvetniška družba, gospodarska družba. 16. člen Zakona o Ustavnem sodišču je glede tega jasen. Kakorkoli, Zakon o Ustavnem sodišču pa ne ureja. In zdaj jaz ne pravim, kolegica Klakočar Zupančič, da ni potrebno sistemsko urediti teh nezdružljivosti funkcij, ker tudi kolega Žavbi je dobro naglasil, te stvari niso v redu urejene, predvsem ni preglednosti in neke sistemske enotnosti glede tega. Poslanci imamo stvari zelo, zelo omejene, nekateri drugi funkcionarji manj in tako naprej. Tisti, ki so v trajnem mandatu drugače, tisti, ki so v teh izvoljivih mandatih drugače. In mislim, da tudi kolegi, ki so predlagali ta amandma, se strinjajo s tem, da je to treba nekako enotno in pregledno urediti, ne pa na tak način. Ker Ker poglejte, Zakon o Ustavnem sodišču ne ureja ali pa ne določa v kakšni obliki in na kakšen način lahko ustavni sodnik opravlja te dejavnosti, ki so mu dovoljene. Raziskovalno, torej dejavnosti visokošolskega učitelja ali sodelavca in znanstvenega delavca. Ne določa, na kakšen način.

Zdaj, kako boš ti zdaj rekel, da nekdo preko podjemne pogodbe ne opravlja pridobitne dejavnosti. Kar se mene tiče, je lahko popoldanc ali pa podjemna pogodba, oboje pridobitna dejavnost in če Zakon o odvetništvu določa, da ima delež v odvetniški družbi, družbenik v odvetniški družbi samo odvetnik, ki aktivno opravlja odvetniško delo, potem je tudi to pridobitna dejavnost. Tako, da tu se na vas navezujem, kolega Žavbi, kmečko, zdravo, kmečko pamet in zdrav razum. Pozivam tudi k temu, ampak menim skupaj z Ministrstvom za pravosodje in ostalimi, da je treba k vprašanju zakonskih sprememb na tem področju zaradi kompleksnosti in zaradi krhkosti tega sistema pristopiti premišljeno in ne samo izhajajoč

Hvala lepa. Zdaj, se pravi, nekako tako razumeti zdaj pač to izvajanje kolega Ciglerja Kralja. Rekel je, če abstrahiram približno takole,

Se pravi, on je v bistvu trenutno rekel zdaj takole, jaz se ne strinjam z vašim zakonom, če se doda še nekaj zraven, se pa strinjam, ker je pol malo trgovanje, pa tam je en,

zdaj mogoče, da še malo povem glede te pravnoorganizacijske oblike s.p. Zakaj ni primerno oziroma se ne sme opravljati neke dejavnosti preko te pravnoorganizacijske oblike, tudi če bi recimo šlo za dovoljeno dejavnost? Zaradi tega, ker ni transparentna, spoštovani kolega Cigler Kralj, ker ni transparentna. Zato tega sodniki ne smejo opravljati, ker pač je treba imeti popolnoma jasno sliko, kaj določen sodnik opravlja poleg svoje funkcije in to omogočajo obligacijsko pravne pogodbe, kot je podjemna pogodba ali avtorska pogodba. Ampak je pri teh pogodbah en problem, spoštovane poslanke in poslanci, niso ravno davčno ugodne. To je problem. Veliko boljše je delati preko espeja, ker je pač to davčno veliko boljše. Da smo si sedaj na jasnem, kajne. Tako da, aja, pa še glede tega, kolega Cigler Kralj, glede tega kaj je Zakonodajno-pravna služba povedala potem, ko smo sprejeli amandmaje. Zakonodajno-pravna služba ni dala nobenega pisnega mnenja potem, je pa ustno povedala, da po njenem mnenju, da po njenem mnenju, bom povedala tako kot je bilo, pač napake oziroma neskladja niso odpravljena, tako je rekla predstavnica Zakonodajno-pravne službe, brez tega, da bi se kakorkoli opredelila morda, kajne, do tistega, kar so pa ustavni sodniki sodniki sami ves čas izpostavljali, in sicer ureditev, kot velja na Evropskem sodišču za človekove pravice. To tudi vi ne boste v svojih razpravah nikjer omenjali, ker je tista ureditev seveda v neskladju s tem, kar vi zagovarjate. tisto, kar mi predlagamo, je celo dosti širše oziroma daje prizadetemu sodniku možnost, da vloži neko pravno sredstvo zoper odločitev predsednika Ustavnega sodišča. Jaz v bistvu res ne vem, kaj vas zdaj tukaj tako zelo moti. (nadaljevanje) res ne gre za nobeno fovšijo, res ne. Mislim, jaz si ne bi želela biti na mestu. Ne tega ustavnega sodnika, niti si ne mislim, da bom kdaj na kakšnem takem mestu oziroma da bi bila komurkoli, česarkoli nevoščljiva. Sem povsem zadovoljna sama s sabo, s svojim življenjem in z vsem, kar mi omogoča. Tako da tukaj se malo zadržite. Niti vam nisem nevoščljiva. Tako da gre za to, da pač morajo biti govorili ste pač o neki nevoščljivosti, pa vam povem, da pač ne verjamem, da je tukaj, da bi šlo za kakršnokoli fovšijo - standardi standardi nezdružljivosti za ustavne sodnike biti vsaj enaki, če ne višji, vsaj enaki ostalim standardom, ki so postavljeni za ostale funkcionarje ali pa ostale sodnike ali pa vsaj ostale, recimo funkcionarje z omejenim mandatom. Ker sodniki rednih sodišč imajo trajen mandat. Tako da, vsaj enaki morajo biti. Jaz verjamem, kolega Cigler Kralj, resnično, da vam na kraj pameti ne bi padlo, da bi šel popoldne odpreti popoldanski espe. Seveda ne. In prav tako ga ne sme ustavni sodnik. Veste, večini ustavnih sodnikov je to popolnoma jasno, popolnoma jasno. Njim niti ni treba tega zapisati, ker jim je to jasno, ker imajo to vgrajeno v sebi, vsaj večina in tudi vam je to jasno. Če pa je temu tako, potem pa pač vsi odpremo popoldanski pa bomo pač učili nekaj, ne bomo opravljali neko visokošolsko dejavnost. Veste, mogoče bo, ne vem, kolegica Jelka Godec predavala o dobrobiti alkohola v osnovnih šolah, pa potem bo mogoče kolega Janša predaval o tem kako se bojuje, a ne recimo na bojiščih v Ukrajini, kolega Tanko, ki je dober inženir, bo predaval o inženirstvu njegove stroke. Pa dajmo vsi pač to odpreti, če je temu tako. Tako da naj bodo torej standardi za ustavne sodnike - večini je to popolnoma jasno, tako da jim to absolutno ni treba niti razlagati - vsaj enaki, če ne višji kot za ostale funkcionarje, pa recimo temu z omejenim mandatom. Pravna organizacijska oblika samostojni podjetnik je namenjena nastopanju na trgu. Nastopanju na trgu. Ponujanje svojih storitev na trgu. Česar pa res ja, ponujanju svojih storitev na trgu, temu je namenjena pravna organizacijska oblika espe, žal. Podjemna pogodba je pa sklenjena s fizično osebo, kjer je točno navedeno kateri projekt, za kateri projekt, za katero delo se gre in točno navedeno tudi plačilo in točno se vidi, in pa davčno pa ni optimalna, žal, žal ni, žal ni. Kolega Cigler Kralj, glejte, vi velikokrat govorite, da niste pravnik in žal tudi niste pravilno prebrali oziroma razumeli člena Zakona o odvetništvu. Če vam ta člen ni všeč, potem ga pač ustrezno spremenite, če ga znate. Se pa bojim, da če ga boste šli spreminjati na način, kot ga želite, boste pa res dosegli veliko neskladje z Ustavo. Tako, to vam bo pa čisto vsak pravnik, tudi tisti, ki ni precej vešč ustavnega prava, povedal.

ta nima s tem zakonom popolnoma nobene veze in s to materijo. Ustava je jasna, še enkrat, Ustava je jasna in amandma SDS-a je v celoti neustaven, ne daje, ne določa, da se lahko ta materija zakonsko dalje ureja, ampak naredi piko in glede premoženja ali nekih deležev v družbi nima nobenega, nima nobene veze. Da je tudi glede tega. a veste, da bi pa kdo bil sedaj fovš, gospodu Jakliču. Imamo kaj za biti,

zgradil pa si je vilo s 750 kvadrati tekom leta sedaj, z bazenom v vrednosti milijon pa pol. Ja, kje pa je zaslužil ta denar? Koliko davkov pa je plačal? To pa je res vprašanje. In ravno zato je sodnikom, še posebej pa ustavnim sodnikom, prepovedano z nekimi espejevci, on ni espejevec, poslušajte.

No, in sedaj v letih 2017 je prišel v Slovenijo, šel v službeno stanovanje, služben avto. Verjetno, če imaš kaj premoženja, si ga kupiš. No, sedaj pa je prišel tako daleč, da si je zgradil 750 kvadratov z bazenom, to je brez notranje opreme seveda cena ocenjena, v okolici Ljubljane. In seveda, veste, treba je biti previden, Prav zato se za sodnike določa tako stroga pravila, zato ker morajo delovati transparentno, zato ker so tisti, oni tisti, ki odločajo o zelo pomembnih zadevah in zato morajo biti njihove finančne poslovanja oziroma službe zelo transparentna. In on bi moral delati še 30 let, zdaj, če bi bil ustavni sodnik, pa ne bi smel niti enega evra porabiti, da bi sploh lahko kaj takšnega odplačal, ker z ženo sta samo vzela kredit, skupaj za 250000 evrov. Torej, od kod ta denar? Ja, jaz ne vem, ampak treba je za to predpisati transparentnost delovanja vseh sodnikov, tudi seveda ustavnih sodnikov še toliko bolj. Tako da ste me popolnoma napačno razumeli, kolega. Čisto nič mu nisem

Bom ta svoj čas tudi namenil temu, da povem prej, da Lenart Žavbi je zelo dober humoristični vložek noter dal, se je sicer v svoji repliki ukvarjal bolj z mojo razpravo, kot pa s tem, ampak je bilo super, Lenart, odlično. Vedno bolj navdušen sem nad tvojimi bravurami. Zdaj, kolegica Klakočar Zupančič, jaz sem res imel dobronamerno in upam, da vsebinsko razpravo. Probal sem narediti neko neko časovno, prikazati neko časovno premico, vsebinske pomisleke in tako naprej, mnenje Ministrstva za pravosodje, mnenje Zakonodajno-pravne službe in tako naprej. Zdaj, tako je, nisem pravnik, imeli smo tekom študija par pravnih predmetov, tri leta sedim tule v Državnem zboru, malo sem se verjetno priučil branja pravnih aktov, nikakor pa nisem strokovnjak, si ne bi upal tega reči. Ampak brati pa znam. 37. člen, tretji odstavek Zakona o odvetništvu pravi: "Družbeniki odvetniške družbe so lahko samo odvetniki, ki v odvetniški družbi opravljajo odvetniško dejavnost." Doda še, da "družbeniki ne smejo opravljati odvetniške dejavnosti v drugih odvetniških družbah." In potem 16. člen Zakona o Ustavnem sodišču pa pravi, da delež deležniki v gospodarskih družbah pač, da to ni združljivo. Glejte, ja, ko je Lenart prej osporaval mojo razpravo, da sem sam s sabo v neskladju. Saj verjetno si kdaj tudi, ste kdaj tudi vi, jaz tudi, ampak tokrat pa nisem, to ni nobeno neskladje...

Saj več poveste o sebi, kot pa o drugih. Kakorkoli, hvala. Hotel sem reči to, da ste potrdili mojo tezo o revanšizmu in fovšiji, žal, ker je potem kolegica ena druga začela še govoriti o tem kakšne hiše ima in tako naprej ta konkretni sodnik. Poglejte, jaz sem prvi tisti,

A veste, takrat je Levica fajn šla z benerji, in tako naprej. Tako pa, če veste za to, da je Jaklič kršil kakšen zakon, ga prijavite, naj lepo pred inštitucijami se pokaže, kako in kaj. Najlažje je pa tu vpletati pa ljudi nekaj sumničiti, pa jih,

Ja, hvala lepa. Jaz bi še enkrat v bistvu osvetlila to, kar je povedal kolega Žavbi in kar je povedal prav, ker res, spoštovani kolega Cigler Kralj, res ste se popolnoma zapletel. Meni je, ampak dejansko, kar ste vi v bistvu povedal je bilo, v vaših izvajanjih je bilo, dajmo podpreti ta amandma in potem je okej tudi vse tole, kar je v noveli. To se pravi, to je v redu,

če želite spremeniti trgovanja z ustavnimi sodniki oziroma s tem, kaj bodo zdaj ustavni sodniki počeli, pa kaj ne. Še enkrat vam pa zelo jasno povem, imeti poslovni delež v gospodarski družbi, katerikoli, ni prepovedano, tudi ne v odvetniški družbi, če vas pa moti tisto v kateri odvetnik opravlja dejavnost, potem pa vi predlagate spremembo Zakona o odvetništvu, saj znate, kolega Kralj, glejte, saj ste rekel, da ste nekaj pravnega znanja pridobil, kar ste bili tukaj, pa nekaj ste menda tudi študiral, tako ste povedal, jaz mislim, da vi to znate, tako da veselo na delo, spremeniti. Zakon o odvetništvu. Pa morda vam celo jaz povem na kakšen način, ker vem kaj približno želite doseči, mislim pa, da vi ne veste prav dobro. Tako. Hvala.

nastopanja, ki so, ki sem se jih naučil je, nikoli ne dovoli klovnom, da te zvlečejo v svoj ring in te potem na domačem terenu premagajo. Zato se ne bom spustil tako nizko, kot sta se predhodnika. Moram pa reči, moram pa reči, spoštovani podpredsednik, da bi pričakoval, da boste že sami ustavili to predhodni dve razpravi, ker sta le, mislim da pod nivojem, ki pritiče temu visokemu zboru. Sam sem zelo dobronamerno razpravljal, tule se je pa usul gnev, pa neke insinuacije in tako naprej, pa še osebne diskreditacije. V redu. Glejte, ne bom več. Prosim pa, da predhodnikoma daste opomin, ker sta šla čisto mimo, pazite, ne samo Poslovnika, ampak še več, mimo ene človeške dostojnosti, ki nam poslancem tule noter pritiče in ljudje to od nas pričakujejo. Jaz bom pa tule zdaj od zdaj naprej molčal. Ste uspeli, kdor ima ušesa, naj pa posluša in naj razume, kdor more. Hvala. Moram reči, da tudi to ni bilo postopkovno, tudi prejšnje ni bilo v celoti, nisem pa dal prej opomina, tudi zdaj ne bom dal. Kar se pa tiče nastopov, si pa vsak svojo sliko sam ustvarja, tako da, to naj si vsak pripiše glede nastopov. ima besedo. MAG. DARKO KRAJNC (PS Svoboda): Hvala za besedo, predsedujoči. Tudi sam namerno zdaj nisem posegel po Postopkovnem, ker itak v tem parlamentu nič ni postopkovno, čeprav je kolega kolegico oziroma kolega nazval s klovnom, ampak pustimo to, gremo od klonov in avtomobilov, gremo na temo današnje seje. Zdaj, to smo obravnavali na treh sejah Odbora za pravosodje, (nadaljevanje) predstavniki opozicije obstruirali. Očitno tudi zaradi tega niso ravno na tekočem kaj se je v tem času v predlogu zakona spremenilo. Zdaj začetne navedbe, da gre za nek ad personam lex Jaklič, to poslušamo že kar nekaj časa, kje pa je razlog, kdo je kriv za to? Pobudo za to, da spremenimo Zakon o Ustavnem sodišču, so dali celo ustavni sodniki, ko se je pojavila ta dvojna praksa v javnosti in zloraba espeja. To, kar so določeni že danes govorili tu notri. Mi v tej državi imamo težavo, da se očitno ne znamo zediniti kaj sploh pomeni espe: kakšna pravna oblika je to in za katere namene se uporablja. In mi je žal vseh ljudi, ki so resnično podjetniki tam zunaj in delajo podjetniška dela, ne pa tisti, ki zlorabljajo espe ali pa so prisilno skozi espe v nekih oblikah zaposlitve. To niso pravi espejevci. Če grem v zlorabo espeja še naprej imamo 11 procentov espejevcev v Sloveniji, ki prispevajo niti ne 5 prispevkov v pokojninsko blagajno. To je velik uvod, zloraba in siromašenje pokojninske blagajne zato, ker nekdo na tak način želi delati. Nihče ni problematiziral tega, da ustavni sodniki ne opravljajo neke dejavnosti na fakultetah in tisto, kar je v skladu z zakonom dovoljeno in z Ustavo s 166. členom. Oblika je problem. S to obliko espeja se tudi ukvarjamo pri Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Povsod naletimo na iste zgodbe: zlorabo espe, oblike zaposlitve, zato da lahko nekdo dela zelo široko paleto storitev, ki niti na koncu niso transparentne. Če govorimo o pogodbah, podjemna, avtorska in podobno, imamo pa točen namen, zakaj se uporablja tista storitev oziroma delo in je to bolj transparentno. Zdaj, o integriteti dotičnega sodnika pa o tem, kako je KPK o tem razsojal, se ne bom zdaj izražal. Ampak enostavno, če je to eden in edini, ki se je tega poslužil očitno spet naletimo na to, da imamo v Sloveniji težavo s pravili, z upoštevanjem pravil in tudi tistih nenapisanih, če niso eksplicitno napisana. Očitno moramo potem v zakonu eksplicitno napisano, da bo tudi dvojnemu doktorju prava jasno, da to ne sme početi. to je problem naše države: kar z zakonom ni prepovedano, je dovoljeno. Potem si marsikdo marsikaj predstavlja v tej državi. Imamo itak že neučinkovit sodni sistem, kjer je velik razkorak med prav in pravično. Pravno je nekaj, prav je pa nekaj drugega. Velikokrat sodbe, predvsem v odmevnih primerih, ne doživijo epilogov. Ravno zaradi tega, ker imamo tako spisano zakonodajo, kjer sodniki na koncu sploh ne tehtajo o nekih nam in ljudem zdravorazumskih zadevah, da bi prišli do nekih končnih rešitev. Zdaj, nesposobnost sodnega sistema za samokorekcijo, to kar je že kolega Žavbi prej omenil. Saj ne bo Ustavno sodišče samo spremenilo zakon. Državni zbor spreminja zakonodajo in prav je tudi, da v zakonodajo poseže, ko se v praksi pojavijo težave. Ne bi še šel na to, kakšne paradokse imamo v slovenskem sodnem sistemu. Prejšnji teden smo lahko videli razsodbo, kjer so določeni, ki so zagrešili posilstvo, zaradi neke uporabe dvojine, ki je ni v zakonu navedene. Eksplicitno, ker je množina, gre gre pa za dva storilca in je dvojina. In enostavno so ljudje zdaj oproščeni pa kam smo mi prišli? Tudi to, kar je kolegica Grgurevič rekla, mi sedaj že tri leta tu notri pacamo Zakon o odvzemu premoženja neznanega izvora. V Sloveniji imamo s tem veliko težavo. Ja, veliko ljudi, tudi ta dotični - to ne grem - ima veliko premoženja, ki bistveno presega njihove prihodke, viri niso znani, država pa ne naredi nič. Ti ljudje na koncu pa koristijo še vse možne bonitete od socialnih transferov, pa da ne govorim še službenih stanovanj in kaj je bilo omenjeno. Jaz mislim, da je prav, da naredimo korak naprej. Zdaj s temi nekimi lex Jakliči operirati, pa osebno, saj to ga njega direktno ne bo, to bo za naprej, prakse za nazaj itak retroaktivno ne moremo spreminjati. Jaz upam, da bo zdaj naprej vsem jasno oziroma vsem je že jasno,

veliko zaostankov, veliko nerešenih zadev in bi bilo prav, da se posvetijo svojemu delu. To sem tudi že na Odboru za pravosodje omenil in enostavno, bi si tudi želel, da Ustavno sodišče razsoja pravično, razsoja življenjsko in ne črkobralsko in da v teh zadevah, ki jih ima, tehta tudi javni interes, oškodovanje javnega interesa, težo kaznivih dejanj in ne vedno zgolj neke postopkovne, procesne in predvsem osebne pravice kršiteljev zakonodaje, ki imajo potem prednost pred vsem ostalim.

Hvala podpredsednik za besedo. Naj začnem s tem, da me veseli, da je kolega Cigler Kralj napovedal, da so se odnosi med njimi in Ministrstvom za pravosodje otoplili. Pričakujem veliko produktivnega dela v nadaljnjem, glede na to napoved, vsekakor pa mislim, da jim ni treba molčati. Zdaj so vsi predstavniki odšli iz dvorane. Zadnjič je namreč, ravno Nova Slovenija je bila tista, ki je glasovala proti svojemu predlogu, ki ga je predlagala zato, ker naj naša razprava ne bi bila dovolj goreča, danes je pa bila očitno preveč goreča. Tako da težko je najti tisti absolutni, perfektni, perfektno stopnjo gorečnosti. Začela bi s tem, da mi je všeč kako je v tem postopku predlagateljica ravnala nekako iskreno in tudi samokritično na točkah, kjer je morala. In to izkazujejo prav amandmaji, ki smo jih sprejeli na odboru in dopolnjeno zakonsko besedilo, ki ga imamo. Na žalost smo ugotovili ob stališčih, da nekateri poslanci niso seznanjeni s tem gradivom, ker so stališče oblikovali na podlagi zakona, ki je bil vložen, in so omenjali nekatere zadeve, ki v zakonu niso več problematične. Posebej bi bilo tukaj za izpostaviti stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev, kjer je bilo rečeno, da menijo, da mora biti odločitev o tem, če je neka dejavnost nezdružljiva pri predsedniku Ustavnega sodišča in zatorej ne podpirajo zakona. No, v bistvu ta zakon to predvideva. Torej, vedno je še čas, kot smo tudi zadnjič ugotovili, da si premislijo, ker, če preberejo 16.a z amandmaji, predsednik Ustavnega sodišča odloči ali je dejavnost ali pa članstvo nezdružljivo s funkcije ustavnega sodnika. verjamem, da je pač, imamo veliko dela in se vsak kdaj zmoti. Ampak to izpostavljam zato, ker mislim, da v tem primeru ne gre za tovrstno napako, ampak gre za napako zato, ker mislim, da se v tem zakonodajnem postopku, pri tem zakonu nekateri veliko preveč ukvarjajo s tem, kdo ga je predlagal, veliko preveč ukvarjajo s tem, kako je nastopal kdo, ne pa s tem, kaj je vsebina in kot so sami izkazali, niti niso prebrali zadnje verzije. Tako, da mogoče bi se manj ukvarjali s tem, kako bi teatralno poimenovali lex Jaklič, latinščina, še kakšni drugi jeziki, pa mogoče lahko samo pogledamo, da je to novela Zakona o Ustavnem sodišču, pa si jo preberemo in potem poskušamo poskušamo najti tisto verzijo, ki je najboljša, ker, kot smo videli, neka načelna volja za ureditev področja obstaja. Pozdravljam, da je predsednica Državnega zbora proaktivno pristopila in predlagala rešitev, ni samo navajala problemov in z veseljem bom to amandmirano verzijo zakona tudi podprla, amandmaja pa ne. Mislim, da je bilo dobro obrazloženo, zakaj pač delež ne moremo urejati tukaj, ker je premoženje za razliko od dejavnosti, lahko pa Nova Slovenija in glede na njihovo zakonodajno aktivnost tudi verjetno lahko pričakujemo v kratkem, da bodo vložili novelo Zakona o odvetništvu in se zelo veselim njihovega poskusa.

dan. In moram reči, da smo danes poslušali vse od šeriatskega prava pa vse do užaljenosti zaradi tega, ker je nekdo končno Slovencem in Slovenkam razkazal resnico, da predsednica Državnega zbora in še drugi akterji te koalicije lažejo in zavajajo javnost. Ampak nekaj, kar pa niste seveda se drastično skoraj nič dotaknili pa je sama materija oziroma časovnica okoli same materije. Pa poglejmo malo bolj podrobno. 19. 4. spoštovana gospa predlagateljica Urška Klakočar Zupančič, na podlagi članka v Mladini stopite pred kamero in pozovete doktorja doktorja Klemena Jakliča k odstopu, predvsem pa tudi pozovete KPK, da naj pogleda v primer njegovega espeja. Potem se stvar nadaljuje čez približno mesec in pol vam, gospod doktor izjavi za javnost sporoči, da praktično sploh ne veste, zakaj ga poskušate spraviti pred KPK. Kajti, lepo vam je utemeljil, da to kar ste vi dejali, da prvi odstavek 35. člena Zakona o o preprečevanju korupcije o integriteti govori o tem, da gre za sisteme javnega naročanja, ne pa o delovanju posameznika kot popoldanski espe. No, potem pa se začne ta kalvarija. Predlagateljica vloži predlog zakona in in prvo verzijo zakona, seveda z ZPS in vsi ostali, bom rekel relevantni faktorji, od Ustavnega sodišča, dobesedno zavržejo, potem se predlagateljica poskuša z amandmaji nekako reševati, vendar tudi na spremenjeno obliko zakona, spoštovana predlagateljica, vam je tudi Zakonodajno-pravna služba povedala, da vaš zakon še poglablja problematike na tem področju. No, ampak zelo zanimivo je pa dogajanje na odboru. Kot član Odbora za pravosodje moram dejati, da nama je ko sva s kolegom Hoivikom predlagateljico pozvala, naj končno pove kateri zakon je kršil doktor doktor Jaklič dejala, kršil je Zakon o visokem šolstvu. Nato sva jo pozvala, tako kot je ona kolega Hoivika pred nekaj časa na kolegiju direktno izzvala, naj pove člen zakona, ki ste ga kršili, sva tudi midva njo izzvala: Spoštovana predsednica, kateri člen Zakona o visokem šolstvu je kršil doktor doktor Jaklič? Odgovor takrat je bil, bosta dobila naslednji dan odgovor po elektronski pošti. Do danes tega odgovora niste poslali, nismo ga dobili, jaz ga nisem dobil. Glejte, tako da da meni je zelo zanimivo, kako postopate v teh primerih, ko nekaj poveste, na koncu pa tega niti ne izpolnite. Ampak danes smo tukaj, kjer smo, na tej seji, koalicija bo verjetno povozila vse predloge, ki jih predlagamo s strani opozicije. Smo pa skozi razpravo izpostavili kar nekaj stvari, pa pojdimo lepo po vrsti. Kolegica, gospa prva med enakimi, kolegica Klakočar Zupančič, je dejala kolegi Cigler Kralju, da ne razume 37. člena Zakona o odvetništvu. Zakon o odvetništvu v 37. členu, v tretjem odstavku je zelo jasen, pa vam bom še enkrat prebral: Družbenik odvetniške družbe so lahko samo odvetniki, ki v odvetniški družbi opravljajo odvetniško dejavnost. Pika, konec. Se pravi, ali predsednik Ustavnega sodišča kot družbenik odvetniške pisarne opravlja funkcijo oziroma odvetniško dejavnost v tej pisarni? Ne opravlja, ker opravlja funkcijo predsednika Ustavnega sodišča, ne more opravljati. Tako, da mislim, da je zakon na tem področju jasen. Potem pa še druga perspektiva te zadeve, Zakon o Ustavnem sodišču, glejte, se pravi 16. člen, tudi kolega Cigler Kal omenjal, da funkcija sodnika Ustavnega sodišča ni združljiva s članstvom v organih vodenja in nadzora gospodarskih družb, zavodov in zadrug. Zdaj pa drugi vidik, po, mislim, da je Zakonu o gospodarskih družbah, mislim, da je tam okoli 500-tega člena, 512, lepo piše, da če

ima možnost vpliva, je del gospodarske družbe in krši tudi 16. člen Zakona o ustavnem sodišču. Vendar v koaliciji se ne gre za ureditev tega področja, ki ga, mimogrede, Zakon o odvetništvu in sedaj Zakon o o gospodarskih družbah oziroma po vzorcu na Zakon o Ustavnem sodišču jasno ureja. Tukaj je predsednik Ustavnega sodišča, direktno krši zakon. Po drugi strani pa koalicija noče, da bi to tudi obelodanili tudi v tem amandmaju. Točno to, kar vam narekuje že drugi zakonski akti oziroma zakoni, je napisano tukaj. In današnje sprenevedanje, da se tega ne da urediti. Ob tem, da predlagate zakon, ki so ga vsi deležniki Zakonodajnopravne službe Ustavnega sodišča imajo odklonsko mnenje do njega je naravnost direkten pokazatelj, da ne gre za poskus urejanja zadev na tem področju, ampak gre za poskus diskreditacije enega in samega ustavnega sodnika. Kajti tudi kolegica Klakočar Zupančič je rekla na odboru, citiram: "Natančno vem, kako bo ta sodnik sodil in nikoli ne bo sodil v skladu s tem, kar predlaga koalicija." To je bilo rečeno s strani kolegice Klakočar Zupančič na odboru. Mimogrede, tudi sama je dejala, da so ji pomoč pri pisanju zakona ponudili določeni ustavni sodniki: tudi to je na magnetogramu, saj se lahko kasneje pogledam. Izpostavil bi pa še eno stvar. Glejte, malo te dni, moram priznati, glede na dogajanje v celotnem Državnem zboru si kdaj vzamem čas in brskam po

samo trenutek, vam ga takoj povem - nova Firma ustanavljanje in prodaja gospodarskih družb d. o. o. ustanovljeno 4. 2. 2011, lastništvo je veljalo do 7. 3. 2011, potem pa se pod ustanovitelja napiše Rok Čeferin in veljavnost traja do danes. Zanimivo? In ta subjekt posluje z državo, ta subjekt posluje z državo, ampak tukaj kolegica predlagateljica Klakočar Zupančeva očitno ne vidim nobene problematike. Ta subjekt pa direktno krši prvi odstavek 35. člena Zakona o preprečevanju korupcije in integritete, ampak tega pa niste videli. Zanimivo? Danes uvajate novo materijo oziroma nov, novo spremembo kar se tiče Zakona o Ustavnem sodišču, za to, da preganjate tiste, ki ki vam upajo postaviti se po robu v vsem tem vašem lomastenju znotraj pravne države, znotraj slovenske demokracije, ki vam nastavljajo ogledalo nad vašem absolutističnem načinu vodenja države. Tiste, za katere pa smo vam sedaj jasno dokazali, da kršijo zakonodajo, pa ne naslavljate, zanimivo. In tukaj boste dramatizirali in predajali, kako vi naslavljate velik problem dvojnega doktorja gospoda Jakliča. Obenem pa spregledate, ko gre za predsednika Ustavnega sodišča. Verjetno zato, ker ta pa je eden izmed tistih, ki ga je Urška Klakočar Zupančič označila, da pa sodi v skladu s tem, kakor koalicija pričakuje oziroma kakršno mnenje ima. Glejte, nenazadnje moram reči, da bo zanimivo nadaljnje dogajanje na tem področju, kajti, glejte, očitno vam ni interes, da bi zadeve reševali, interes vam je samo v tem, da kaznujete tiste, ki so kritični do vas. Se pravi, kot sem dejal, zapeljana je bila danes razprava v vse različne sfere, samo niste razpravljali o materiji. Sedaj ste dobili obrazložitev vseh ozadij, ki jih s tem amandmajem naslavljamo, ampak verjetno, kakor v skladu s predhodnimi vašimi odločitvami, vaše podpore ne bomo dobili. Je pa zanimivo, moram reči, ko predsednica Državnega zbora, bivša sodnica, pa tudi kandidatka za sodnico, neuspela kandidatka Lena Grgurevič trdita, ja, saj imate možnost ustavne presoje. Zelo zanimivo je. Prvič, predlagateljica je sama rekla na odboru, na magnetogramu, da so določeni ustavni sodniki pomagali pri pisanju zakona. Drugič, zelo zanimivo, bom rekel, tudi z vidika sploh pravne stroke, za katero se ima predlagateljica, je to, da predlaga, da bo Ustavno sodišče odločalo o zakonu, ki dejansko posredno naslavlja delovanje samih ustavnih sodnikov. Pa si vi povejte, ali lahko brezdvomno sklepamo, da bo odločitev skladna z ustavo? In naslednja stvar, glejte, konec koncev mislim, da je tudi naloga nas tukaj v Državnem zboru, da te stvari uredimo celostno, ne pa da jih urejamo tako, kot ste si zastavili vi, se pravi, šiba šiba po prstih nekoga, za katerega ni pravne podlage pri tebi, po drugi strani pa prevezo čez oči za tiste, ki eklatantno kršijo vsaj tri Hvala. Ja, no, kolegi, ki se tako zavzemajo za dostojnost, mislim, da si zasluži opomin. Namreč, prej je kolega Poglajen dejal, da predsednica Državnega zbora laže, je govoril laže, tako doživeto. Skratka vi ste navaden lažnivec. Predsednica Državnega zbora je poslala vsem pojasnila v zvezi s to določbo Zakona o visokem šolstvu ali katere že, tako da lažete kolega in to dokazljivo vi, a ne, ali pa pač bolj pozorno prebirate svoje maile. Se pravi, tako se ne obnaša, tudi vaši poskusi diskreditacije mene z nekimi neuspelimi postopki in pa sploh ne vem, ali se v to spuščam ali ne, a veste. Ne vem kolikokrat, mogoče dajte povedati, da sem pa trikrat uspela tožiti zaradi nezakonitega dela Okrožno sodišče v Mariboru in trikrat sem zmagala. Seveda kot taka v sistemu žal verjetno ne bi nikoli uspela. In veste, nekateri rajši ceste pometamo celo življenje ali kaj drugega in nam ne bi bilo popolnoma nič izpod časti, ampak smo prvi, na prvem mestu osebe z visoko integriteto in zato si od takšnih lažnivcev, kot pa ste vi, dokazljivo pač tega, takšnega obnašanja ne dopuščam, a veste. In tega,

tega zakona. Ker pa tega ne premore, pa smo v to primorani. Tako da moral bi se opravičiti, kolega seveda tega ne bo storil. O tem, kdo pa ste vi, kaj ali pa to, na tak nivo se pa sama ne bom spuščala. Tako da mislim, da si zasluži opomin, ker je žalil in lagal, se spuščal na osebni nivo. Hvala.

Čeferin na Ustavnem sodišču, boste si pogledali, to je bila grobo zavajanje, manipulacija, blatenje dobrega imena, enega najboljših slovenskih pravnikov, pa ga osebno niti ne poznam in sem ga kdaj videl, izjemno spoštujem, ste govorili o tem kako je on dobiva nek denar od države, oprostite, take stvari, laži, manipulacije je pa treba izpostaviti. Hvala. ZUPANČIČ (PS Svoboda): Rekli ste, kolega Poglajen, ki ste mimogrede ostal sam tukaj, saj mi je prav žal za vas, ampak pač tako je, da bi, da se lotevamo nekoga s šibo po prstih. Spoštovani kolega Poglajen, s šibo po prstih bi bilo treba zdaj vas, lagal, lagal. Kolega poslanec Poglajen, Andrej Poglajen je lagal, kajti naslednji dan, ko sem jaz povedala, da je doktor doktor Klemen Jaklič kršil Zakon o visokem šolstvu, so dobili vsi člani Odbora za pravosodje, mnenje Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki je bilo pripravljeno že leta 2010, iz katerega jasno izhaja, da je izvajanje visokošolske dejavnosti lahko opravlja le tisti, ki je v skladu s predpisi vpisan v razvid visokošolskih zavodov in razvid zasebnih visokošolskih učiteljev, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za visokošolsko avtorsko oziroma podjemno pogodbo pa se skladno z določbami 63. člena Zakona o visokem šolstvu sklene lahko le z visokošolskim učiteljem oziroma sodelavcem osebno. Samostojni podjetnik kot fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja, v sled navedenega ne more opravljati, niti registrirati visokošolske dejavnosti, ker specialni predpis, ki sicer na nobenem mestu izrecno ne prepoveduje opravljanja visokošolske dejavnosti kot gospodarskega posla, izvajanja le izrecno prepušča le pravno organizacijski obliki zavoda javnega ali samostojnega in ne fizični osebi ter obenem določa posebne pogoje za njegovo ustanovitev. Spoštovani kolega Poglajen! Vi ste lagal, vi ste lagal, da tega jaz nisem poslala, ker sem ga, vi ste član Odbora za pravosodje, če tega niste dobili, če ne znate pogledati v svojo pošto oziroma vam kdo to ni preposlal, ni moj problem. Vi pa ste lagal. Spoštovani državljanke in državljani, kdo vam laže? Kdo vam laže jasno in dokazljivo? Ne se smejati, tudi vi ne, kolega tam zadaj, zaradi tega, ker to ni več hec, zaradi tega, ker je postala laž tukaj že popolnoma običajna. ampak kot sem prej rekla, resnica se vedno izkaže na koncu. In ta za vas, kolega Poglajen, ne bo prijetna, ne bo prijetna, ne zdaj se, bom, bom, bom, saj vam bom zdaj pokazal, zdaj, zdaj, zdaj vam bom pa jaz svoje pokazal. Prav takole kažete, tako da tako da umirite se, vi ste javno sedaj lagal in spoštovani državljanke in državljani naj to, a mu kažete, da bom porabila ves čas, / smeh/ saj je v redu, ni nobenega problema, nimam nobenih težav s tem, tako da prosim, prosim, da zdaj, od zdaj naprej, vsaj od sedaj naprej, kajne, ker tudi ta zakon bo veljal za, od zdaj naprej, pazite, da preverite tisto, kar govorite. Kdo vam laže, spoštovani državljanke in državljani? Dokazljivo. Gospod Andrej Poglajen je lagal.

podpretvezne, bom rekel, dejanja. Kajti poglejte, omenjen zakon smo omenjali že na odboru in vi ste namerno sedaj spustili zadnji odstavek Zakon o visokem, 63. člena, Zakona o visokem šolstvu, ki govori: "Če so bile izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in je treba zagotoviti nemoteno izvajanje pedagoške dejavnosti, lahko visokošolski zavod sklene pogodbo o delu, v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja obligacijska razmerja." In glejte, kajne, to sem vam tudi citiral, to sem vam citiral na odboru, ampak mi smo pričakovali, da boste resno izkazali točno v katerem delu je zakon kršen, ne pa mnenje ministrstva iz leta 2010. Na podlagi vašega znanja kot sodnice, kot bivše sodnice, pardon, se opravičujem, bi človek res pričakoval, da nam boste skozi temeljito pravno obrazložitev povedali kje je bil ta zakon kršen, vi ste pa nam posredovali mnenje Ministrstva iz leta 2010. Ne, niti o konkretni zadevi iz leta 2010, spoštovani in na to sem se jaz nanašal, da niste odgovorili na to, kar smo vas s kolegom Hoivikom pozvala. Sedaj pa glejte, še enkrat, lahko se tukaj vpijete, delate kar hočete, ampak dokazali smo vam, da je ta zakon, ta predlog spremembe zakona namenjen samo doktorju doktorju Jakliču in nobenemu drugemu. Škoda, ker ste med

posameznikov na Ustavnem sodišču, pa tega nočete nasloviti, nočete. Kajti, ta amandma bi vse to rešil. In ne se izgovarjati glede nekih, bom rekel, vaših interpretacij glede ustavnosti in vsega nadaljnjega, kajti Zakonodajno-pravna služba je jasno povedala o vašem predlogu, da predlogu, da poglablja krizo na tem področju in ne rešuje nobenih konkretnih stvari. Se pravi, spoštovana gospa Klakočar Zupančič, lahko vpijete tukaj na mene, lahko me obtožujete ne vem česarkoli, lahko pa si vzamete čas pa pogledate tudi magnetogram za nazaj na seji, da sem jaz ta del oziroma ta odstavek 63. člena Zakona o visokem šolstvu citiral že na odboru in da omenjeni člen demantira vse, kar ste vi navedli. Se pravi, če potegnem črto pod mojo repliko, ponovno ste zavajali slovensko javnost, obtožili ste me za lažnivca, čeprav niste niti pogledali do konca člena zakona, ki ga berete. Glede na to pa kaj se dogaja na tej seji pa

Hvala lepa. Seveda boste odšli, ker nimate ničesar več v rokah. Zdaj, takole, 21. februarja vam je bilo to poslano, še to sem zdaj dobila, dobila sem tudi izpis iz Udisa, ko vam je bilo poslano, vse to tudi spremeni dopis, vse vam piše noter. Tako da to je bila seveda zdaj vaša neka spretna manipulacija, da bi se izvzel iz tega, ker ste se malo zarekel. In pa pogodba o delu, spoštovani kolega Poglajen, kaj pa je pogodba o delu? Ali kot se ji v obligacijskem pravu pravilno reče, podjemna pogodba. Kaj pa je pogodba o delu, kolega Poglajen? Dajva malo obnoviti najino znanje. Kaj je pogodba o delu? Ali je to to, kar naredi samostojni podjetnik, ko izda svoj račun ali kaj? Kaj je pogodba o delu?

naročnik naroči neko storitev, potem pa podjemnik to storitev opravi in se točno tudi napiše za katero storitev gre. Mogoče je kolega Poglajen to pozabil, ampak ravno prej smo povedali, da je problematična pravna organizacijska oblika v kateri se je opravljala dodatna dejavnost. In to je samostojni podjetnik. Tisto, kar pa dejavnosti, ki jih pa ustavni sodniki lahko opravljajo, poleg opravljanja svoje funkcije ustavnega sodnika, pa se lahko opravljajo transparentno na podlagi pogodb obligacijskega prava. In to je podjemna pogodba oziroma, kot ste vi rekli, pogodba o delu, na svidenje, kolega Poglajen, in pa avtorska pogodba. Ponovno te pogodbe davčno niso ravno optimalne, kar precej davka se plača. Če pa se dela preko samostojnega podjetnika je pa to seveda veliko boljše za tistega, ki storitev opravlja. Toliko vidim, da vsi so zapustili svoje sedeže s strani opozicije, vsaj tisti, ki so želeli razpravljati in to kaže na to, da so popolnoma ziritirani. Pa naj še tukaj poudarim, ustavni sodnik, ki je opravljal svojo dejavnost preko pravno organizacijske oblike. Samostojni podjetnik z novelo tega zakona ne bo v v ničemer prizadet, v ničemer ne sankcioniran niti ne opomnjen, prav nič se mu ne bo zgodilo, razen, razen če bo ponovno odprl

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, ki smo ga v Poslanski skupini Svoboda vložili že 9. januarja 2025 je nastal kot odgovor na pozive, ki smo jih prejeli poslanke in poslanci s strani občin in njihovih izvajalcev javnih gospodarskih služb. Na nas so se obrnili s prošnjo po pomoči, saj so pri izvajanju občinske celostne prometne strategije in pri upravljanju parkirne politike ugotovili, da obstajajo žal neskladja in nekaj nejasnosti med veljavnim Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Ta neskladja opozarjajo tako občine, opozarja informacijski pooblaščenec v različnih mnenjih, opozarja pristojno ministrstvo in nenazadnje tudi Vlada. In ta neskladja danes odpravljamo s tem zakonom. S predlogom novele 25. člena zakona se vzpostavlja torej pravna podlaga, ki bo omogočila občinam ali njihovim z občinskim odlokom določenim izvajalcem gospodarskih javnih služb, pa tudi upravljavcem glavnih in regionalnih cest, avtocest, hitrih cest in drugih državnih cest kot tudi upravljavcu javne železniške infrastrukture, da lahko uporabljajo sisteme za samodejno prepoznavo registrskih tablic in sistemov za samodejno prepoznavo vozil. Seveda se lahko ti sistemi uporabljajo samo in izključno ob posebni skrbnosti do varovanja osebnih podatkov, saj je slednje pomembno tudi nam v Poslanski skupini Svoboda. Predlagana novela prinaša opredelitev štirih novih pojmov. In sicer: parkirni utrip, sistem za samodejno prepoznavo tablic, sistem za samodejno prepoznavo vozil in pojem območje omejenega prometa. Vsi ti pojmi so zelo pomembni pri celostnem prometnem načrtovanju. S predlagano novelo se določa tudi namen in obseg oziroma vrsta podatkov, ki se pridobiva preko sistemov za samodejno prepoznavo tablic in vozil, seznam podatkov, ki jih lahko občine in in z zakonom predpisani upravljavci podatkov povezujejo z lastnimi bazami podatkov, ko je namen zbiranja podatkov doseže torej da ima nek uporabnik upravičen dostop na določeno območje, se podatki v predpisanem roku tudi samodejno zbrišejo. Zakon predpisuje tudi, da je potrebno obvezno obvestiti uporabnike javnih površin, če se na njih uporablja sisteme za prepoznavo registrskih tablic in vozil in sicer na spletni strani upravljavca podatkov kot tudi fizično na mestu gradnje oziroma uporabe takega sistema. Predlagana novela tako daje pravno podlago vsem 212 slovenskim občinam in njihovim javnim podjetjem, da lahko sisteme za samodejno prepoznavo tablic in vozil uporabljajo najmanj v obsegu, kot te sisteme že danes uporabljajo zasebniki pred svojimi trgovskimi centri. Ker je tudi nam v Svobodi varstvo osebnih podatkov pomembno, smo z amandmaji na matičnem odboru v največji meri naslovili vse pomisleke, tako informacijskega pooblaščenca, kot Zakonodajno-pravne službe. Na tem mestu si upam trditi, da so sedaj in eni in drugi nad predlaganim zakonom zadovoljni torej nimajo večjih zadržkov in s tem smo seveda v Svobodi zadovoljni. Novela zakona je nastajala tudi, kot sem že uvodoma povedala, s pomočjo občin in njihovih komunalnih javnih podjetij, s pomočjo pristojnega ministrstva. nasveti ter usmeritvami tako informacijskega pooblaščenca kot Zakonodajno-pravne službe. Na tem mestu se tudi vsem, ki so sodelovali pri pripravi zakona kot tudi vseh amandmajev iskreno zahvaljujem. Želim si, da bi predlagano novelo podprli tudi vi, poslanke in poslanci in tako omogočili tudi občinam in njihovim izvajalcem gospodarskih javnih služb, da uporabljajo učinkovita orodja za upravljanje parkirne politike na svojem območju. Najmanj 212 slovenskih občin vam bo za to zagotovo hvaležnih. Hvala.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

ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku predlagala skupina poslank in poslancev s prvopodpisano magistro Tamaro Kozlovič. Predlagateljica je uvodoma pojasnila, da je predlog zakona nastal na podlagi opozoril občin in na podlagi mnenj informacijskega pooblaščenca, saj je med veljavnima zakonom o celostnem prometnem načrtovanju in Zakonom o varstvu osebnih podatkov obstaja pravno neskladje. V nadaljevanju je predstavila poglavitno rešitev predloga zakona, ki bo občinam in njihovim z odlokom določenim izvajalcem gospodarskih javnih služb. Ter drugim javnim upravljavcem državnih cest omogočila zakonito uporabo naprednih sistemov za samodejno prepoznavo registrskih označb vozil na način, da bo pri tem poskrbljeno za ustrezno varovanje osebnih podatkov. Predstavnica Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je dejala, da Vlada podpira predlog zakona, saj se z njim celovito ureja uporabo sistemov za samostojno prepoznavo registrskih označb in obveznosti upravljavcev pridobljenih podatkov. Izpostavila je, da bodo predlagane rešitve omogočile izboljšanje pri upravljanju prometa, in da bodo prispevale k uspešnejšemu oblikovanju parkirne politike ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni varstva osebnih podatkov. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona proučila v sklopu svojih pristojnosti in o njem podala pisno mnenje. Predstavnica ZPS je povedala, da predlog zakona vsebuje rešitve, ki so sporne z vidika 38. člena 38. člena Ustave in splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, poudarila pa je, da predlogi amandmajev za amandmaje odbora ustrezno upoštevajo večino pripomb iz pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe. Predstavnik Državnega sveta je pojasnil, da Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj podpira predlog zakona. Izpostavil je, da občine potrebujejo ustrezno zakonsko podlago, ki jim bo omogočila zakonito uporabo sistemov za samodejno prepoznavanje registrskih označb pri upravljanju prometa in parkirišč, saj slednji predstavljajo učinkovit način nadziranja prometa in prispevajo k izboljšanju pretočnosti. Predstavnik Skupnosti občin Slovenije je ob koncu uvodnega dela izpostavil, da neskladje v veljavni zakonodaji povzroča problem občinam in upravljavcem parkirnih sistemov, zato podpirajo predlog zakona. V razpravi so v Poslanski skupini Svobode izpostavili, da predlog zakona zasleduje načela pravne države, saj je varstvo osebnih podatkov ustavna kategorija, zato bodo zakon podprli. Prav tako pa so izrazili podporo informacijskemu pooblaščencu, ki je opozoril na pravna neskladja in ki je v zakonodajnem postopku sodeloval kot proaktivni deležnik. Predlagateljica je pojasnila, da so predlog zakona pripravili zaradi sprememb Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki so bile sprejete po uveljavitvi Zakona o celostnem prometnem načrtovanju in ki predpisujejo, da mora biti v primeru zbiranja osebnih podatkov jasno opredeljen namen zbiranja in kako se jih hrani, česar veljavni zakon o celostnem prometnem načrtovanju ni vseboval. Prav tako je dodala, da so pobude za odpravo neskladja podali številne občine. Odbor je po razpravi sprejel svoje amandmaje k 3 členom in nato glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala. Hvala lepa. Za uvodno obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer magistrici Tini Seršen, državni sekretarki na Ministrstvu za okolje, podnebno energijo, izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Veseli nas, da je pred vami predlog sprememb Zakona o celostnem prometnem načrtovanju. Z njim se ureja pomemben segment izvajanja parkirne politike, ki je bil doslej zaradi pravne nedorečenosti zlasti za občine pogosto velik izziv. Predlog zakona odpravlja neskladnosti in nejasnosti pri tolmačenju določb veljavnega zakona v povezavi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Celovito ureja uporabo sistemov za samodejno prepoznavanje registrskih označb vozil in obveznosti upravljavcev podatkov, pridobljenih iz teh sistemov. Slovenija se s tem pridružuje praksi iz številnih evropskih držav in mest, kjer so napredne tehnologije že dolgo ključni del upravljanja prometa in parkirne politike. Uveljavitev predloga zakona bo občinam, izvajalcem gospodarskih javnih služb ter upravljavcem cest, avtocest in javne 29. TRAK: (TB) - 11.20 (nadaljevanje) železniške infrastrukture, omogočila učinkovitejše izvajanje parkirne politike, kot enega ključnih ukrepov trajnostne mobilnosti. Prispevala bo k večji urejenosti in boljši organizaciji prometa, ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni varstva osebnih podatkov. Tudi za uporabnike javnih parkirišč bo uvedba naprednih sistemov pomenila občutne izboljšave. Dostop do parkirišč bo enostavnejši, postopki, ki jih uporabniki zdaj opravljajo ročno, pa bodo hitrejši in manj zapleteni. Vlada podpira predlagane spremembe in dopolnitve zakona in tudi predlagani amandma k prvemu odstavku 25. člena. Sistematična ureditev uporabe sistemov za samodejno prepoznavanje registrskih označb vozil predstavlja pomemben korak k sodobnemu, preglednemu in uporabniku prijaznemu upravljanju prometa in parkirne politike. Poenostavlja postopke in izboljšuje pretočnost pretočnost prometa ter krepi zaupanje z odgovornim in skrbnim ravnanjem z osebnimi podatki. Zatorej zahvala tudi predlagateljici za aktivno reševanje problematike in odlično sodelovanje z vladnimi organi. Hvala.

Spoštovani! Zakon o celostnem prometnem načrtovanju ureja ključne vidike celostnega pristopa k prometnemu načrtovanju, ki vključuje cilje in načela, na podlagi katerih se usmerja prometna politika tako na državni kot na občinski ravni. V okviru načrtovanja in izvajanja ukrepov omejevanja dostopov v območja znotraj občin, kjer veljajo posebni prometni režimi, vezani na ustavljanje in parkiranje vozil, se s sprejetjem zakona odpira možnost, da občine nadzor nad upoštevanjem posebnih prometnih režimov, torej nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil oziroma upravičenost dostopa do območij z omejenim prometom na javnih površinah izvajajo z napravami za samodejno prepoznavanje vozil. V praksi so se uveljavile nasprotujoče si razlage vsebine določb glede uporabe navedenih naprav in nasprotujoča si tolmačenja razmerja med veljavnim Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju in Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, ki so vodile tudi do sodnih in upravnih sporov in sicer na podlagi mnenja, da veljavni Zakon o celostnem prometnem načrtovanju eksplicitno ne določa, da med naprave za samodejno prepoznavanje vozil sodijo tudi naprave oziroma sistemi za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic. Po drugi strani pa je uporaba slednjih eksplicitno prepovedana v Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Zato je bilo potrebno pripraviti novelo Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, katere namen je odprava vsebinskih pomanjkljivosti in nejasnosti veljavnega zakona, še posebej do določb ZVOP-2, ki ureja uresničevanje človekove pravice do varstva osebnih podatkov, obveznosti, načela upravičenosti, postopke in ukrepe, s katerimi se zagotavlja ustavna skladnost, zakonitost in upravičenost posegov v zasebnost, dostojanstvo in tajnost osebnih podatkov in to na sistemski ravni. Vzporedno s predlaganimi rešitvami se s predlagano novelo uvaja in opredeljuje tudi pojem parkirni utrip, in sicer kot metoda za ugotavljanje načina uporabe parkirnih mest na določenem območju oziroma njihovi izkoriščenosti, ki temelji na periodičnem spremljanju, kdaj so parkirana, parkirna mesta zasedena in kakšna je dinamika menjave parkiranih vozil na izbranih lokacijah v posameznih časovnih terminih. Na podlagi navedene metode se bodo zbrani statistični podatki uporabili tudi za nadgradnjo obstoječih ali oblikovanje novih prometnih in njim podrejenih parkirnih politik znotraj posameznega predpisanega območja, ki so prilagojene sodobnim trendom na področju transporta. Do vsebinskih rešitev, ki so bile predlagane v osnovnem besedilu novele, se je opredelil tudi informacijski pooblaščenec in pa Zakonodajno-pravna služba. Glede pripombe, glavne pripombe in pomisleki so se nanašali predvsem na vsebinske pomanjkljivosti uvedenih novih pojmov, pomanjkljivosti vezane na nenatančno definiranje vrste, obsega in namena obdelave osebnih podatkov, ki se jih beleži tekom in po zaključeni uporabi naprav. za samodejno prepoznavo registrskih označb vozil. Predlagatelji Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o celostnem prometnem načrtovanju pa smo bili opozorjeni tudi na neutemeljen in nepotreben poseg ZVOP-2, saj bi se s 30. TRAK (VI) 11.25 (nadaljevanje) slednjim posledično znižala splošna raven varstva osebnih podatkov, ki jo glede tega že določa sam sistemski zakon. Uporaba sistemov za samodejno prepoznavo registrskih označb namreč ni možna ali relevantna samo na področjih urejanja načrtovanja prometa, temveč tudi na drugih področjih. Ker so bila v nadaljevanju obravnave predlagane novele izvedena izčrpna in konstruktivna usklajevanja, tekom katerih so bile naslovljene in odpravljene bistvene pripombe relevantnih deležnikov in ob tem ohranjen osnovni namen predlaganih vsebinskih rešitev v Poslanski skupini Svoboda menimo, da so z vsebinsko nadgrajenimi rešitvami odpravljeni pomisleki glede njihove morebitne neustavnosti ter ob tem tudi zagotovljena izvedba rešitev v praksi. Zakon bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Zvonko Černač, izvolite. ZVONKO Lep pozdrav vsem. Vsebina novele zakona o celostnem prometnem načrtovanju bolj natančneje določa vsebino 25. člena zakona, ki govori o uporabi naprav za samodejno prepoznavanje vozil pri nadzoru pravilnega parkiranja vozil in upravičenega dostopa do območij z omejenim prometom. Pri tem ne gre za to, da sedanji 25. člen zakona ne bi bil dovolj jasen in nedvoumen, pač pa gre za odpravo težav, ki jih je povzročilo odločanje posameznih birokratov v uradu informacijskega pooblaščenca, ki si pač te določbe tolmačijo birokratsko ozko in v nasprotju z vsebino tega člena in zakona. Ker bi sodna pot za razveljavitev odločb, ki prepovedujejo uporabo takih informacijskih sistemov trajala več let, imamo pred seboj novelo zakona, ki to birokratsko zblojenost posameznih uradnikov odpravlja. Če tega ne storimo, bo na primer kolona vozil pred Piranom, v tej občini je bila namreč uporaba tega sistema za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic prepovedana, čez mesec dni ob velikonočnih in prvomajskih praznikih segala do Portoroža. Navedeno je torej izključni razlog, da v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke noveli tega zakona ne bomo nasprotovali. Sicer pa naj ob tej priložnosti povem, da bomo, v kolikor nam bodo volivci najkasneje čez leto dni ponovno zaupali odgovornost za upravljanje države, večji del tega zakona, predvsem tisti, ki se nanaša na izdelavo občinskih prometnih strategij, odpravili. Gre za nepotreben balast, podvajanje prometne strategije, so del občinskih prostorskih načrtov. Izdelava teh občinskih prometnih strategij, ki jih vsebuje ta zakon, pa predvsem izdatno polni žepe izdelovalcev. Gre za približno deset milijonov evrov, kolikor naj bi te študije, ki so same sebi namen, stale, namesto da bi ta sredstva namenjali konkretnim ukrepom se trošijo za te nepotrebne po copy paste modelu pisane študije. Poleg tega pa pomembno obremenjujejo tudi birokratski aparat na ministrstvu in občinah. Občinske prometne strategije namreč veljajo samo sedem let, tako zakon. Potrebno pa je tudi presojati kakovost njihove vsebine, tudi to določa zakon, in to ne samo enkrat, to kakovost je treba presojati dvakrat, najprej med pripravo in potem pred njihovim dokončnim sprejemom. Seveda vse to počno uradniki na resornem ministrstvu in vse to plačujemo davkoplačevalci. Verjetno se kar nekaj birokratov na različnih nivojih ukvarja s temi nepotrebnimi študijami. To pa še ni vse. Potem namreč sledi izvajanje, tudi to spremljavo izvajanja počno uradniki na ministrstvu in na občinah seveda. In občine morajo ministrstvu vsako leto poročati o tem, kako te strategije izvajajo. Torej, ni da ni, birokratizem na birokratizem, tega je ogromno in te stvari je potrebno v prihodnje odpraviti. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo iz vseh teh prej navedenih razlogov jeseni leta 2020, ko se je ta zakon sprejemal, temu zakonu seveda nasprotovali. Je pa potrebno o tem le povedati, da gre za zakon, ki ga je vladajoča koalicija samo podprla, ker ga je v zakonodajni postopek takrat vložila Nova Slovenija, ki ga v času prejšnje Vlade ni uspela spraviti skozi vladno proceduro. Jaz, kot takrat odgovorni minister sem raje ta sredstva, ki so bila predvidena iz evropske kohezijske ovojnice za obdobje 2021-2027 v višini 6,3 milijone evrov namenil za druge konkretne projekte. Ampak nismo še dobro opravili primopredaje 1. junija 2022, ko so se ta sredstva, glej ga zlomka, ponovno vrnila nazaj v kohezijsko ovojnico, za katero pa vemo, da je sedanja vladajoča garnitura niti ne zna uspešno črpati, ker je Slovenija, kot veste, na zadnjem mestu po porabi sredstev iz kohezije 2021-2027. Torej, kot povedano, ta zakon bomo takoj, ko nam bo večina v parlamentu to omogočala, v večjem delu odpravili. Konkretni noveli pa izključno iz razloga, ki sem ga navedel uvodoma, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne bomo nasprotovali.

Zakon o celostnem prometnem načrtovanju je bil leta 2022 sprejet, kot je že bilo povedano, na predlog Nove Slovenije in že vzpostavil zakonsko podlago za uporabo naprav za samodejno prepoznavanje vozil pri nadzoru parkiranja in dostopa območja z omejenim prometom. Predvsem za večje turistične občine je to velika pridobitev, saj jim omogoča kontrolirano omejevanje dostopa v mestno jedro in nadzor parkiranja. Prav je, da se tudi Slovenija zgleduje po številnih evropskih državah, kjer napredne tehnologije omogočajo upravljanje prometa in sistem nadgradimo. Občine z odloki določajo območja omejenega prometa, kjer poteka promet pod določenimi pogoji. Na primer brez emisijske cone, območja za pešce. Določijo tudi mesta, kjer so ti sistemi lahko nameščeni na javnih površinah, na ali ob cesti, na območju omejenega prometa, parkirnih površinah, javnih parkirnih hišah ali drugih objektih namenjenih parkiranju vozil, ali pa na vozilih v uporabi pristojnih služb. Vendar je na mestu opozorilo, da sistem za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic omogoča optično branje in prepoznavo registrske tablice vozila z državo registracije vozila. Sistem za samodejno prepoznavo vozil pa omogoča tudi prepoznavo znamke, tipa, barve in vrste vozila. Gre za širok nabor podatkov, kjer je potrebna velika skrbnost varstva osebnih podatkov. Zato bi bilo prav, da bi te spremembe sprejemali po rednem in ne po skrajšanem postopku. Poseganje v zasebnost posameznikov je namreč vedno lahko problematično, tudi če se zbrani podatki izbrišejo takoj, ko je namen njihovega zbiranja dosežen. Pomislek informacijskega pooblaščenca, ki je nasprotoval temu, da se uporaba sistema za avtomatično prepoznavo registrskih tablic ne bi urejala več z Zakonom o varstvu osebnih podatkov je bil z amandmajem na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor odpravljen. To pozdravljamo, saj uporaba tega sistema dejansko pomeni veliko poseganje v ustavno pravico posameznikov do varstva osebnih podatkov in je zato z razlogom urejena v sistemskem zakonu o varstvu osebnih podatkov. V Novi Sloveniji predlogu sprememb in dopolnitev zakona ne bomo nasprotovali. Hvala. Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi! V Poslanski skupini Socialnih demokratov se zavedamo nujnosti posodobitve obstoječe prometne zakonodaje in priznavamo, da predlog zakona naslavlja resne pomanjkljivosti obstoječega sistema, zlasti pravna neskladja med Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Pozdravljamo namen predlagateljev zakona, da z možnostjo uporabe ANPR sistemov na javnih površinah pripomorejo k večji stopnji pretočnosti, varnosti in urejenosti prometa. Vendar pa ocenjujemo, da tudi po zadnjih amandmajih temeljni varnostni mehanizmi in pravne opredelitve predloga zakona obstajajo nezadostni za zagotovitve celovite zaščite ustavno zagotovljenih pravic do zasebnosti ter skladnosti z evropskim pravom. Socialni demokrati zagovarjamo uravnotežen pristop med učinkovitim upravljanjem javnih dobrin in zaščito temeljnih človekovih pravic. Varstvo osebnih podatkov je ustavna kategorija, določena v 38. členu Ustave Republike Slovenije in kot taka ne sme biti žrtvovana, zaradi administrativnih ali operativnih ciljev. Predlog zakona, čeprav prinaša korake k uskladitvi, po naši oceni ne zadostuje minimalnim standardom sorazmernosti, transparentnosti in nadzora. (Nadaljevanje) ključne pravne in varnostne pomanjkljivosti predloga zakona, so te prisotne v njegovi pomanjkljivosti usklajenosti z določili ZVOP-2 in pomanjkanju jasno navedenih omejitev glede uporabe zbranih podatkov, kar izpostavlja tudi informacijska pooblaščenka. Zakon ne določa natančnega seznama osebnih podatkov, ki se zbirajo za namen parkiranega utripa in štetja prometa, kar zahteva drugi odstavek 6. člena ZVOP-2. Predlog zakona ne predvideva neodvisnega mehanizma periodične revizije ali poročanja o uporabi mehanizma ANRP sistemov, ne vključuje izrecne obveznosti in izvede ocene vpliva na varstvo podatkov in ne objektivno opredeljuje, da ročni nadzor prometa ni več mogoč. Za vse to ga obvezujejo določila ZVOP-2 in evropskega prava o zaščiti podatkov državljank in državljanov. To niso tehnikalije, temveč bistvene pomanjkljivosti, ki sta jih izpostavili mnenje Zakonodajno-pravne službe in informacijske pooblaščenke. Uporaba ANPR sistemov mora biti omejena le na situacijo, kjer ročni nadzor zaradi objektivnih okoliščin ni izvedljiv in neučinkovit. Obvestila o uporabi ANPR sistemu morajo biti jasno vidna, razumljiva in prisotna na vseh vstopnih točkah v nadzorovano območja v slovenskem jeziku in jezikih narodnih skupnosti, torej manjšin. Poleg fizičnih obvestil je nujen avtomatizem, avtomatiziran portal, kjer posamezniki lahko predhodno preverijo načrte. Merjenja in zahtevajo vpogled v svoje podatke. Prav tako nikjer v zakonu ne najdemo nobene navedbe o potrebi po potrebi v določitvi v evropskem pravu za izvedbo ocen vpliva na varstvo podatkov. Na glasovanju na seji Odbora za infrastrukturo, na kateri smo obravnavali ta zakon, smo glasovali za njegovo sprejetje in se vzdržali pri glasovanju glede vsebinsko pomanjkljivih členov v dobri veri, da se bodo identificirane pomanjkljivosti do glasovanja na redni seji Državnega zbora z novimi amandmaji odpravili. Ker to ni bilo storjeno, dani predlog zakona ne more prejeti naše podpore. Poslanski skupini Socialnih demokratov podpiramo poskus zakonske ureditve uporabe ANPR sistemov in idejo, da bo Slovenija vpeljala sodobne tehnologije upravljanja prometa brez ogrožanja ustavno zagotovljenih pravic. Vendar je po našem mnenju pri tem specifičnem predlogu zakona preveč neizpopolnjenih pogojev za zagotovitev sorazmernega, transparentnega nadzorovnega sistema glede na navedene pravne, etične in sistemske pomisleke se bomo pri končnem glasovanju zakona vzdržali. Hvala.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 V razpravo torej dajem 2. člen ter amandma Poslanske skupine Svoboda. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, razen kolegice Kozlovič še kdo? Potem odpiram prijave, izvolite.

Hvala, Tadej, in vaši ekipi za pomoč. S tem bi se navezala, da v bistvu obžalujem, da koalicijska partnerica SD je očitno pomanjkljivo prebrala vložene amandmaje na matičnem delovnem telesu kot tudi zadnji oziroma odgovor, stališče informacijskega pooblaščenca. Namreč, s skupnimi močmi smo, jaz mislim, da čisto vse pomisleke, ki jih ima informacijski pooblaščenec in Zakonodajno-pravna služba, odpravili.

občine, 212 občin, zapomnilo. Nenazadnje predlagano novelo podpirajo Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega zavarovanja, Občina Piran, javno podjetje Okolje Piran in še številni drugi in nenazadnje tudi vlada. Tako da jaz mislim, da je že to dovolj zgovorno samo po sebi, zakaj je današnji zakon nujen. Jaz se iskreno na tem mestu zahvaljujem tudi opoziciji, tako SDS kot Novi Sloveniji, ki so v tem zakonu to potrebo, ta izziv, s katerim se občine srečujejo prepoznale. In tako na matičnem delovnem telesu, kot danes v svojih stališčih, da ne bodo nasprotovali zakonu in s tem na nek način tudi pripomogli, da bo teh 212 občin učinkoviteje opravljalo svoj promet. Amandma k 2. členu, ki smo ga vložili je predvsem vezan in vložen na pobudo občin. Namreč, predlagali so, da se možnost uporabe teh tehničnih rešitev namesti tudi na vozila izvajalcev gospodarskih javnih služb. Namreč občine imajo to zelo različno urejene in v nekaterih občinah s prometnimi, torej parkirnimi površinami ne upravljajo ali pa ne nadzirajo samo prekrškovni organi, ampak tudi izvajalci gospodarskih javnih služb. Tako da kar se tega tiče bom jaz seveda amandma podprla. In mogoče samo še eno dodatno pojasnilo, ker je bilo iz stališču Poslanske skupine Nova Slovenija povedano, da že sedaj 25. člen predpostavlja, torej, da občine lahko te sisteme uporabljajo. To delno drži, namreč obstoječi 25. člen to možnost daje samo prekrškovnim organom. Vemo pa, da so občine različno organizirane in ni nujno, da te sisteme recimo že merjenje parkirnega utripa velikokrat uradi, službe, občinske službe, ne prekrškovni organi, merijo, zbirajo statistične podatke, pripravljajo strategije. In v tem delu, če odmislimo stališče informacijskega pooblaščenca, je vsaj v tem delu ta 25. člen pomanjkljiv, ker ne daje te možnosti tudi občinskim službam, službam, njihovim izvajalcem javnih služb, kaj šele ostalim upravljavcem državne infrastrukture. Tako da jaz verjamem, da, kot kaže, bo ta zakon sprejet. In s tem dajemo res neko uporabno orodje občinam, da bodo še lažje upravljale s celostno celostno prometno strategijo, sprejemali učinkovite ukrepe pri izvajanju in določanju parkirne politike. In če jim s tem pomagamo, da jim olajšamo delo, jaz ne vidim razloga, zakaj bi kdo od poslancev glasoval proti taki rešitvi. Hvala lepa.

z enim delom njegovega stališča se zelo strinjam, pač mi znamo zbirokratizirati stvari do amen. Mislim, poslušam to debato tu noter in to je maksimalno zakomplicirana vsa stališča, noben ne razume, jaz garantiram, ko to gleda, kaj se tu pogovarjamo zdajle o tem. Dajmo pač tako zelo "ajnfoh" povedati, kaj to je. Če zdaj pride z avtom v Maksimarket, si lahko ogleda privatnik registrsko tablico, če prideš pa na Kongresni trg, ti je pa ne sme. In s tem zakonom bomo samo poenotili to, da če boš ti prišel ali Maximarket ali pa v Kongresni trg, govorim pač o dveh parkirnih hišah, ki sta po moje vsem ljudem v tej državi, vesta, vedo o čem govorim, bo pač povsod prepoznava, da te bo notri pustili manj onih kartic, papirnih, gor, dol, vse bo manj komplicirano. Mislim, to je treba tako reči, mislim, tu pa mi kompliciramo, govorimo pol ure o, ne rečem čemu, zakompliciramo sistem do amena, informacijski birokrati pa oni drugi birokrati pa tretji birokrati. Ne, pač dajmo reči, da Slovenija s tem zakonom končno, če ne bi mogla že prej stopati, 34. TRAK: (TB) - 11.45 (nadaljevanje) tako kakor vsa okoliška mesta na Hrvaškem, v Italiji, v Nemčiji, v Avstriji, povsod, kamor prideš, že nekje vstopi v mesto, se regulirajo na način, da ti prebere tisto tablico, pa saj občina nič s tem, hudiča, ne dela. Saj pač gre za to, da je promet bolj tekoč, da je življenje posameznika konec koncev časovno manj potratno in lažje. Ne bi pa sploh komentiral raznih medijskih zapisov, ki so tukaj, ki so se nabrali. Jaz sem tam na Pop TV bral, prihaja Big Brother, ne vem, mogoče bodo snemali novo sezono na Pop, drugo pa ne znam /

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer magistru Andreju Rajhu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo, izvolite. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, gospa Meira Hot, cenjeni poslanke in poslanci! Na Ministrstvu za infrastrukturo smo skupaj z deležniki pripravili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, s katerim zasledujemo temeljne cilje prometne varnosti v Sloveniji. K spremembi zakona so nas spodbudila dejanja neodgovornih, objestnih voznikov na naših avtocestah in hitrih cestah, kot tudi tehtne pobude in tesno sodelovanje z zavodom Ustvarimo reševalni pas. Tako z novelo zakona strožje obravnavamo, torej kaznujemo, voznike, ki se priključijo vozilu s prednostjo za spremstvo in v spremstvu ali jih prehitijo, ter voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali vozijo oziroma se ustavijo na vzpostavljenem reševalnem pasu in s tem vozilom, ki so na intervencijski vožnji, preprečujejo izvedbo nujnih nalog, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja oziroma za preprečitev velike materialne škode. V praksi je vse več primerov neupoštevanja pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov ter neupoštevanja pravila o vzpostavitvi reševalnega pasu. Prav tako smo priča vožnji neodgovornih voznikov za vozili s prednostjo, tako kot ustavljanju na vzpostavljenem reševalnem pasu. Za navedene kršitve se za to predlaga višja globa, in sicer globa v višini 500 evrov in stranska sankcija tri kazenske točke. Poudarjamo; namen teh sprememb ni kaznovanje voznikov in polnjenje proračuna, temveč odvračanje od neodgovornih dejanj. Na Ministrstvu za infrastrukturo si tako želimo, da iz tega naslova ne bo potrebno izreči nobene globe, saj bi to pomenilo, da kršitev ne bo. V noveli zakona prav tako širimo izjeme za vožnjo in ustavljanje na odstavnem pasu ali odstavni niši ter hojo po avtocesti in hitri cesti pri izvajanju nalog odvoza povoženih ali poginulih živali. S tem namenom se delavcem javne veterinarske higienske službe dovoljuje, da smejo med odpravljanjem odvoza povoženih ali poginulih živali stopiti in hoditi po označenem in varnem mestu avtoceste in hitre ceste, njihova vozila pa morajo biti označena s posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve. Spoštovani poslanke in poslanci, predlagam, da novelo zakona, kot je pripravljen, podprete, vsem nam pa poziv, da se v prometu vedemo odgovorno, na avtocesti ali hitri cesti, pa ob zastoju vedno ustvarimo reševalni pas in da ne vozimo z vozili na nujni vožnji.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 Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na svoji 24. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 35. TRAK: (SC) – 11.50 (nadaljevanje) o pravilih cestnega prometa, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada. Predstavnik Vlade je uvodoma pojasnil, da predlog zakona strožje obravnava in kaznuje voznike, ki ne upoštevajo pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo za spremstvo in v spremstvu. Prav tako pa strožja obravnava obravnava kaznuje voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali vozijo oziroma se ustavijo na vzpostavljenem reševalnem pasu in s tem vozilom, ki so na interventni vožnji, preprečujejo izvedbo nujnih nalog, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja oziroma za preprečitev nastanka velike materialne škode. Za navedene kršitve se za to predlaga globa v višini 500 evrov in stranska sankcija treh kazenskih točk, katerih namen je odvračanje voznikov od neodgovornih ravnanj. K temu je državni sekretar dodal, da predlog zakona predvideva tudi širitev izjem za vožnjo in ustavitev na odstavnem pasu ali odstavni niši na vozila Javne veterinarske higienske službe ter njihovo hojo po avtocesti ali hitri cesti pri izvajanju nalog odvoza povoženih ali poginulih živali. Zakonodajno-pravna služba je predlog proučila v okviru svojih pristojnosti in o njem podala mnenje. In sicer je predstavnica Zakonodajno-pravne službe povedala, da v zakonu niso podali k zakonu nobenih pripomb. Predstavnik Državnega sveta je dejal, da Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo, samoupravo in regionalni razvoj podpira predlog zakona. In da predlaga še strožjo obravnavo neodgovornih voznikov. Po mnenju komisije bi bilo treba v prihodnosti razmisliti še o širši uveljavitvi prometnega pravila, ki voznikom trenutno nalaga obveznost postavitve reševalnega pasu ter prepoved vožnje oziroma ustavljanja na njem zgolj na avtocestah in hitrih cestah in sicer na mestne vpadnice z več prometnimi pasovi. Prav tako je predlagal, da naj resorno ministrstvo ponovno prouči pobudo Skupnosti občin Slovenije, da bi se tudi redarskim službam omogočila uporaba modre luči, saj bi jim to zagotovilo večjo prepoznavnost in omogočilo učinkovitejše izvajanje nalog. V tem smislu je dodal, da naj ministrstvo izvede razpravo o prometnih pravilih in pooblastilih občinskih redarstev z vsemi reprezentativnimi združenji občin ter naj njihove predloge upošteva pri pripravi morebitne novele zakona. V kratki razpravi so v Poslanski skupini NSi napovedali podporo predlogu zakona, saj so naklonjeni ukrepom za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu. Predstavnik predlagateljice pa je na koncu pojasnil, da deležniki iz različnih združenj občin lahko vedno podajo pripombe in da prometnega pravila o vzpostavljanju reševalnega pasu na mestne vpadnice ni mogoča, ker je vozišče na njih ožje kot na tistih avtocestah. Odbor je nato glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu amandmaji niso bili sprejeti, odbor Državnemu zboru predlaga, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Bojan Podkrajšek, izvolite. Hvala, podpredsednica, za dano besedo. Lep pozdrav državnemu sekretarju, državni sekretarki in kolegicam in kolegom, predvsem pa tistim, ki ste na balkonu, iz lepe občine Zavrč, lepo pozdravljeni! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa zasleduje temeljne cilje prometno varnostne politike v Sloveniji. To je večja varnost vseh udeležencev v cestnem prometu ter zmanjšuje število prometnih nesreč s smrtnim izidom in prometnih nesreč, v katerem so osebe poškodovane. Gre le za dve vsebinski dopolnitvi, ki se nanašata na pravila ravnanja udeležencev cestnega prometa pri vožnji po avtocesti in hitri cesti, reševalni pas in odvoz živali, živalskih odpadkov in trupel živali. Pri čemer dopolnitvi ne posegata v sistemsko ureditev pravil ravnanja udeležencev cestnega prometa pri vožnji po avtocesti in hitri cesti. V praksi je vse več primerov neupoštevanja pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov,

Za navedene kršitve se zato predlaga višja globa. Spremembe prinašajo strožjo obravnavo voznikov, ki ne upoštevajo pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo za spremstvo in v spremstvu ter s priključitvijo vozilu s prednostjo za spremstvo in v spremstvu in jih prehitevajo. Strožja obravnava voznikov, ki ne postavljajo reševalnega pasu ali vozijo po postavljenem reševalnem pasu in s tem voznikom intervencijskih vozil preprečuje izvedbo nujnih nalog, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja oziroma za preprečitev nastanka velike materialne škode. Razširitev izjem za vožnjo in ustavitev na odstavnem pasu ali odstavni niši, vozila javne veterinarsko higienske službe ter hoje po avtocesti in hitri cesti pri izvajanju nalog odvoza povoženih ali pogumnih živali.

V spremenjeni določbi 30. člena se dodaja nov petnajsti odstavek, ki določa prepoved vožnje ali ustavitev na ostrovalnem reševalnem pasu na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer. Prepoved ne velja za vozila s prednostjo, vozila za spremstvo ter vozila upravljavca avtocest in hitrih cest, ki so na intervencijski vožnji.

Najlepša hvala, spoštovana gospa podpredsednica, spoštovani državni sekretar s sodelavko, državna sekretarka, kolegice in kolegi. Lep pozdrav tudi obiskovalcem na balkonu. S pravilno razvrstitvijo vozil, ki niso udeležena v prometni nesreči na avtocesti, omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo možnost njihovega preživetja tudi do 40 odstotkov. S tem zavedanjem smo v Novi Sloveniji že leta 2017 pripravili predlog novele Zakona o pravilih cestnega prometa, s katero smo zagotovili vzpostavitev reševalnega pasu na avtocestah in hitrih cestah. Takratna koalicija je naš predlog podprla. Pred tem namreč zakon ni dopuščal, da bi vozniki v primeru zastoja prometa in vzpostavitve reševalnega pasu za intervencijska vozila uporabili tudi odstavni pas in s tem naredili širši prostor za varen in hitrejši prehod teh vozil. Ta naš predlog, je rešil veliko življenj. Žal pa nekateri vozniki še vedno ne upoštevajo posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo in s tem vozilom se tem vozilom priključijo in jih celo prehitijo. Tudi pravila o vzpostavitvi reševalnega pasu na avtocesti in hitri cesti objestni vozniki velikokrat ne upoštevajo. Pri reševanju življenj pa je pomembna vsaka sekunda in pravilno vzpostavljen reševalni pas lahko odloča o preživetju pomoči potrebnega. Zato je prav, da zakon za takšne kršitve določa večje globe, in sicer 500 evrov in tri kazenske točke. Dopušča pa zakon, kot smo že slišali, izjeme, na odstavnem pasu ali odstavni niši lahko ustavijo na avtocesti in hitri cesti vozila Javne veterinarske higienske službe zaradi odvoza povoženih in poginulih živali. Poudarjamo pa ob tem naslednje. Na slovenskih avtocestah in hitrih cestah bi bilo nesreč manj, če ne bi imeli tako pogostih prometnih zastojev. Zaradi večje gostote prometa bi potrebovali tudi več prometnih pasov, kar bi zagotovo povečalo prometno varnost, ampak to je že druga zgodba.

Hvala predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki ministrstva. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa predvideva strožjo obravnavo voznikov, ki kršijo pravila glede reševalnega pasu in ravnanje ob interventnih vozilih. Postavitev reševalnega pasu na cestah ima številne prednosti, ki pripomorejo k hitrejšemu in učinkovitejšemu reševanju življenj ter izboljšanju prometne varnosti. Omogoča nemoten prehod reševalnih vozil, gasilcev in policije do kraja nesreče, s čimer se skrajša odzivni čas in poveča možnost preživetja poškodovanih. Jasno določena pot za reševalna vozila predstavlja večjo varnost za vse udeležence v prometu, zmanjša tveganje za dodatne nesreče ali zastoje, saj vozila ne vozijo nenadzorovano med kolonami. Reševalni pas mora biti vzpostavljen takoj, saj vozila, ki poskušajo narediti prostor v zadnjem trenutku, lahko povzročijo trke ali zastoje ter povzročijo zamudo do reševalnih služb, kar lahko pomeni usodne minute za ponesrečence. zamudo se zmanjša možnost uspešnega reševanja življenj in premoženja. Ustvarjanje reševalnega pasu ni le zakonska dolžnost, ampak tudi dejanje medsebojne pomoči in odgovornosti. Vozniki bi morali biti zgled drugim udeležencem v prometu, še posebej mlajšim in manj izkušenim voznikom. Kazni lahko prispevajo k spoštovanju pravil. Vendar bi morala biti ključna motivacija vsakega voznika skrb za varnost in življenje vseh udeležencev v prometu. Žal praksa kaže, da številni še vedno ravnajo neodgovorno. Višje kazni so za to nujen ukrep, saj bodo povečale zavedanje o pomembnosti pravil in odvračale od nevarnega ravnanja, saj niso namenjene zgolj kaznovanju, temveč imajo tudi preventivno vlogo. S tem, ko povečujemo kazni za kršitelje, izboljšujemo prometno kulturo in zagotavljamo večjo varnost za vse udeležence v prometu. Zato bomo poslanke in poslanci Socialnih demokratov zakonski predlog podprli. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Teodor Uranič. Izvolite.

Spoštovani! Zakon o pravilih cestnega prometa določa obvezno razvrščanje vozil na skrajni rob vozišča v primeru zastojev in ustavljanj prometa na avtocestah in hitrih cestah, in sicer z namenom vzpostavitve reševalnega pasu za intervencijska vozila, ter hkrati določa, da se je prepovedano priključiti ali prehiteti vozilo s prednostjo, vozilo za spremstvo ali vozilo v spremstvu. Ne glede na veljavne zakonske določbe pristojni organi beležijo tako primere neupoštevanja sprejete določbe o razvrščanju vozil kot tudi primere zlorab s strani objestnih voznikov, ki vzpostavljen reševalni pas izkoristijo za prehitevanje nastalih zastojev in sicer tudi tako, da se priključijo ali celo prehitevajo In s tem ovirajo intervencijska vozila na nujni vožnji. Statistični podatki zadnjih let kažejo, da se trend neupoštevanja zakonskih predpisov ne umirja. V letu 2023 so bili zabeleženi celo sto štirje primeri neupoštevanja pravil o vzpostavitvi reševalnega pasu in 22 primerov priključitve vozilom s prednostjo. V obdobju med 1. 1. 2024. in 25. 8. 2024 pa je policija obravnavala sedem primerov priključitev vozil s prednostjo in 70 primerov neupoštevanja pravila o vzpostavitvi reševalnega pasu, kar pomeni, da je bilo v prvih osmih mesecih leta 2024 obravnavanih več primerov neupoštevanja pravila o vzpostavitvi reševalnega pasu kot v celem letu 2021 in 2022. V luči ponavljajočih se kršitev in zlorab so bile v preteklih novelah zakona zaostrene tudi kazni za priključitev vozil s prednostjo, prepoved vožnje ali ustavitve vozil na vzpostavljenem reševalnem pasu oziroma določitev izjem, za katere prepoved ne velja, pa ni bila eksplicitno definirana. S predmetnim predlogom novele zakona se ta vrzel odpravlja in se tako določa, da je na vzpostavljenem reševalnem pasu na avtocesti ali hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer prepovedana vožnja ali ustavitev razen vožnje ali ustavitve. Vozil s prednostjo, vozil za spremstvo ter vozil upravljavca avtocest in hitrih cest, ki so na intervencijski vožnji, predpisujejo pa se tudi kazni za kršitev navedene določbe ter zaostrujejo tudi kazni glede neupoštevanja določbe o vzpostavitvi reševalnega 38. S predlagano novelo zakona se ne nazadnje tudi upoštevajo opozorila Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo, ki se nanašajo na izvajanje prevzema in, prevzema in odvoza povoženih živali na mesto trčenja na cestni infrastrukturi in javnih površinah. Izvajalec te storitve, Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete, trenutno nima enakih pooblastil, kot jih imajo na primer izvajalci nujne medicinske pomoči, gasilska vozila in vozila zaščite in reševanja ali drugi izvajalci oziroma pooblaščenci, ki za opravljanje predpisanih nalog svoja vozila lahko ustavljajo na odstavnem pasu ali odstavni niši ter hodijo po avtocesti in hitri cesti. S predlagano novelo se navedena pooblastila podeljujejo tudi izvajalcu veterinarsko higienske službe ter se mu omogoči, da pri izvajanju dejavnosti uporablja posebno opozorilno svetilko rumene barve. S porastom prometa na avtocestah in hitrih cestah se povečuje tudi tveganje za nastanek prometnih nesreč. V primeru nastanka nesreč, v katerih so ogrožena človeška življenja je ključno, da pristojne intervencijske službe nemoteno pridejo do kraja nesreče v najkrajšem možnem času. Poslanski skupini Svoboda menimo, da bo predlagana novela zakona pomembno vplivala na uresničevanje navedenega cilja in jo bomo tako soglasno podprli. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin.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

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki na Ministrstvu za notranje zadeve, gospe Tini Heferle, izvolite. Hvala podpredsednica za besedo. Lep pozdrav vsem! Začasna zaščita je namenjena razseljenim osebam, ki so državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so morale zapustiti svojo matično državo ali regijo ali so bile evakuirane in se ne morejo več vrniti v varne in trajne pogoje zaradi stanja v tej državi. Postopek priznanja statusa začasne zaščite je hitrejši od postopka mednarodne zaščite, saj se v tem postopku ugotavljajo le dejstva, ali gre za razseljeno osebo v skladu z definicijo razseljene osebe iz direktive in ali oseba spada v to skupino oseb, za katere se uporablja začasna zaščita. Na ta način se na eni strani omogoča hitra obravnava razseljenih oseb in na drugi strani razbremenitev azilnega sistema, ki bi bil sicer pod znatnim pritiskom zaradi množičnega prihoda razseljenih oseb, sicer pa začasna zaščita, vsebinsko je zelo podobna mednarodni zaščiti. Zakon o začasni zaščiti je bil prvič v praksi zares uporabljen leta 2022, ko so ruske oborožene sile izvedle obširno vojaško invazijo na Ukrajino, zaradi česar je Svet Evropske unije sprejel izvedbeni sklep Sveta Evropske unije in aktiviral zaščito. V skladu s tem je bila nato začasna zaščita uvedena tudi v Republiki Sloveniji, v skladu s sklepom Vlade, na ravni Evropske unije pa je bila nazadnje podaljšana z izvedbenim sklepom 25. junija 2024 in trenutno velja do 4. marca 2026. Povedano v številkah, to pomeni, da je bilo od 10. 3. 2022, ko je pričel veljati sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine pa do 31. januarja letošnjega leta, v Republiki Sloveniji evidentiranih 12 tisoč 236 vlog za začasno zaščito, od katerih je bilo 11 tisoč 315 osebam priznan status začasne zaščite. Glede na to, da je trenutno veljavni zakon, ki je bil sprejet leta 2005, nekoliko zastarel, kljub noveli iz leta 2017, v praksi pa so se z aktivacijo leta 2022 pokazale nekatere pomanjkljivosti ureditve, tudi, kar se tiče prenosa evropske direktive, smo sedaj pripravili spremenjen zakon, ki sicer smiselno vsebinsko sledi trenutno veljavnemu zakonu, zaradi sprememb več kot polovice členov (nadaljevanje) sprejem novega zakona. S predlogom zakona se torej uvajajo rešitve za blažitev preobremenjenosti pristojnih državnih organov, vključene v postopke začasne zaščite, kot tudi za blažitev negativnih učinkov na vseh področjih delovanja države. To je v okviru socialnega varstva, zdravstvenega varstva, javna varnost in tako naprej. Kot že rečeno, torej, zakon ureja uskladitev z direktivo in ureditev nekaterih vprašanj, ki so se pojavila v praksi po aktivaciji začasne zaščite. Med drugim tudi to, da za aktivacijo začasne zaščite v Republiki Sloveniji ne bo več potreben poseben sklep Vlade, ampak se bo zaščita aktivirala neposredno na podlagi sklepa Sveta Evropske unije. Poenostavlja se in ureja se tudi hitrejša izvedba postopka priznanja statusa začasne zaščite. Jasnejša bo ureditev ob vzpostavitvi postopka začasne zaščite in postopka mednarodne zaščite na način, da se bodo določila pravila kateri status ali začasna zaščita ali mednarodna zaščita ima prednost pri istočasnem teku obeh postopkov. Nadalje se podrobneje ureja razloge za prenehanje statusa začasne zaščite. Jasnejše se določa razmerja med začasno zaščito in mednarodno zaščito ter razmerja začasne zaščite do postopkov po Zakonu o tujcih. Novi zakon pa določa tudi tako imenovano izhodno strategijo, in sicer možnost za ureditev statusa po prenehanju začasne zaščite, ko bo oseba lahko na ozemlju Republike Slovenije ostala še 30 dni in si bo v tem času sama uredila zakonit naslov za prebivanje, recimo s prošnjo za dovoljenje po zakonu o tujcih. Že za obravnavo zakona na matičnem odboru je Vlada pripravila vsebinske in nomotehnične amandmaje in v večjem delu sledila tudi mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Zakon pa se je kasneje na odboru tudi popravljal še z amandmaji odbora, ki jim Vlada ni nasprotovala. Predlagam, da zakon v Državnem zboru potrdite in predlagam hkrati, da se tretja obravnava opravi že na tej seji. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku, kolegu Teodorju Uraniču, izvolite. TEODOR Spoštovani! Odbor je kot matično delovno telo na 29. seji 12. marca 2025 obravnaval predlog zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb. Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve, je podala dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona ter podrobno predstavila bistvene rešitve, ki jih prinaša. Opredelila se je tudi do mnenja Zakonodajno-pravne službe, in sicer je izpostavila, da so bili v skladu z nekaterimi pripombami pripravljeni amandmaji, pri nekaterih členih, kjer strokovne službe niso sledile pripombam zakonodajnopravne službe, ministrstvo nanje odzvalo pisno in obrazložilo, zakaj jim ni sledilo. Direktorica urada vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je opozorila, da predlog zakona naslavlja zaznane težave z izvajanjem trenutno veljavnega zakona v praksi. Kot eno izmed pomembnejših novosti je izpostavila poglavje glede pravic oseb, ki zaprosijo za začasno zaščito. Pri tem pa so izhajali iz prakse, osredotočili so se tudi na integracijske ukrepe, ker menijo, da bi moralo biti več oseb vključenih na trg dela. Jasnejša je tudi opredelitev pravice do izobraževanja. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno tehničnega vidika je v okviru predstavitve mnenja izpostavila zlasti vprašanje vprašanje skladnosti predloga zakona s pravico do učinkovitega pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Izpostavila je tudi prekrškovno določbo, ki določa uporabo kazenskih določb Zakona o tujcih tudi za osebe z začasno zaščito in prosilce, ki je sporna z vidika načela zakonitosti v kazenskem pravu iz 28. člena Ustave. Opozorila je še na vprašanje ustreznosti prenosa direktive ter na pravno sistemsko neprimernost poseganja v vsebino drugega zakona, kar zmanjšuje preglednost in celovitost pravnega reda in je sporno z vidika načela pravne varnosti. TRAK: (SC) – 12.15 (nadaljevanje) poslanskih skupin ter njihovih predlogov za amandmaje odbora. In sicer je ugotovila, da so z njimi pripombe in iz mnenja Zakonodajno-pravne službe v veliki meri upoštevane. Glede preostalih pripomb pa so bila dana pisna pojasnila predlagatelja. Predstavnik Državnega sveta je v predstavitvi mnenja Komisije za državno ureditev povzel vsebino razprave na komisiji ter predstavitev zaključil z ugotovitvijo, da komisija predlog zakona podpira. V razpravi je poslanec iz vrst Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke podal mnenje, da je predlog zakona, zaradi velikega števila vloženih amandmajev nepregleden, zaradi česar z vidika preglednosti ni ustrezen za nadaljnjo razpravo. Po končani razpravi je odbor glasoval o amandmajih poslanskih skupin koalicije in o predlogih za amandmaje odbora poslanskih skupin koalicije. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin koalicije in amandmaje odbora k 16. in 74. členu ter vse člene predloga zakona. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolegica doktorica Vida Čadonič Špelič, izvolite. hvala za besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Ja, zakon ima več ciljev, verjetno je najbolj pomemben cilj razbremeniti azilni sistem, zaradi preobremenjenosti pristojnih državnih organov vključeni v postopke začasne zaščite, s čimer se omogoči tudi hitrejši dostop oseb z začasno zaščito do pravic iz naslova tega statusa ter posledično tudi njegova hitrejša integracija v slovensko družbo. Torej, prosilci imajo enako kot prosilci za mednarodno zaščito pravico do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji, do nastanitve v nastanitvenem centru, do materialne oskrbe, do nujnega zdravljenja, do izobraževanja ter do brezplačne malice za učence in dijake in brezplačnega kosila tudi za učence. Nimajo pa žepnine, ker je postopek priznanja krajši in je za prosilce v celoti poskrbljeno v nastanitvenih centrih. V postopku se odloča le na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, torej ni zaslišanj in izvedbe dokazov, zato je postopek hitrejši. Torej, je razseljena oseba pred vložitvijo vloge za priznanje statusa začasne zaščite na policiji opravi registracijski postopek. Nato pa mora prosilec v treh delovnih dneh vložiti vlogo za priznanje tega statusa. Začasna zaščita traja eno leto od uveljavitve sklepa Sveta EU in se lahko po poteku samodejno podaljša za dvakrat po šest mesecev, nato pa se lahko na podlagi sklepa sveta ponovno podaljša za eno leto. Začasna zaščita pa se ne prizna prosilcu, zoper katerega je pravnomočno uveden kazenski postopek ali ki je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper človečnost ali zoper mednarodno pravo za hudo kaznivo dejanje, ne politične narave, ki ga je storil v drugi državi pred vstopom v Republiko Slovenijo tudi če je bilo storjeno, zaradi domnevne političnih ciljev. Zaščita se ne podeli, tudi če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je prosilec nevaren za varnost ali ozemeljsko celovitost Republike Slovenije. Torej, če bi ogrožal našo suverenost Ali če je zoper njega v Sloveniji pravnomočno uveden kazenski postopek ali če je bil v Sloveniji pravnomočno obsojen. Za hudo kaznivo dejanje in predstavlja nevarnost za Republiko Slovenijo, kar se nam zdi seveda

Spoštovana podpredsednica, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! ...Trenutna zakonodaja, ki ureja začasno zaščito, je bila sprejeta kot odziv na množičen prihod razseljenih oseb iz Ukrajine ter uvedba Instituta začasne zaščite. Ruska invazija na Ukrajino, ki se je začela 24. februarja 2022, je povzročila obsežen begunski val, ki ima neposredne posledice za Evropsko unijo in Republiko Slovenijo,

varstvo posameznikom, ki se zaradi vojne ali preganjanja ne morejo vrniti v svojo matično državo. Uvedena je za osebe, ki so razseljene zaradi oboroženih konfliktov ali množičnega kršenja človekovih pravic. Postopek priznanja statusa začasne zaščite je bistveno hitrejši kot postopek za pridobitev mednarodne zaščite, saj temelji na splošni ugotovitvi, da določene skupine oseb potrebujejo zaščito, ne da bi se presojali presojali individualni razlogi za vsakega prosilca posebej. V skladu z navedenimi okoliščinami in sklepi Sveta EU, je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine, ki določa kategorije upravičenih oseb, trajanje zaščite in pravila. Po njenem prenehanju. 12. januarja 2024 je bilo v Sloveniji evidentiranih več kot 10 tisoč vlog za zaščito, od katerih je bilo več kot 9 tisoč osebam priznano tovrstno varstvo. Ta zakonodaja pa se je v dobrih dveh letih izvajala v praksi. Pomanjkljivo. V namen aktualizacije zakonske materije in implementacijo ugotovitve iz izhajanja slednje, predlog zakona o začasni zaščiti uvaja rešitve, ki bodo zmanjšale preobremenjenost pristojnih državnih organov pri opravljanju postopkov začasne zaščite ter omogočile učinkovitejše vodenje teh postopkov ter odpravile pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju obstoječe zakonodaje. Cilj je zagotoviti hitrejše priznanje statusa začasne zaščite, ki se dosega s poenostavitvijo postopka za priznanje statusa začasne zaščite, kar bo razbremenilo pristojne državne organe. Prav tako pa si zakon prizadeva doseči učinkovitejšo dodelitev pravic upravičencem, saj se s povečanjem pravne varnosti. Predlog zakona jasneje določa delitev pristojnosti med različnimi državnimi organi, ki sodelujejo v postopku priznanja začasne zaščite

Hvala lepa predsedujoča, spoštovane, spoštovani! Pred nami je predlog zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb. Zakon odgovarja izzivom današnjega časa v svetu, ki ga ogrožajo podnebne spremembe in vojne, imperializem in praksi, spopadi velesil, kot denimo v Ukrajini, ljudje pa so v strahu za golo življenje primorani zapuščati domove in bežati v varne države. Predlog zakona prenaša Direktiva 2001/55/ES, ki ureja različne vidike začasne zaščite. Postopek priznanja statusa začasne zaščite, zagotavljanje pravic prosilcem in osebam, začasno zaščito ter njihove dolžnosti. Začasna zaščita pomeni, da osebe ni mogoče vrniti v državo, v kateri bi bila lahko izpostavljena bodisi življenjski nevarnosti. bodisi mučenju bodisi nečloveškemu ravnanju ali grobemu kršenju človekovih pravic. Gre za neodtujljivo pravico vsakogar, ki jo države morajo spoštovati v vseh primerih in brez izjem. Že samo poimenovanje začasna zaščita pove, da je po namenu in trajanju omejena, saj se predvideva, da se bodo upravičenci nekoč lahko vrnili v svojo domovino. Naša naloga je, da osebam, ki so nastanjene v Republiki Sloveniji zagotovimo v tem vmesnem času varnost, osebam z začasno zaščito se tako zagotavljajo pravice do nastanitve v nastanitvenem centru ali drugi nastanitveni kapaciteti, kjer jim je zagotovljena prehrana, denarna pomoč za zasebno nastanitev, zdravstveno varstvo, dostop na trg dela, predšolska vzgoja in izobraževanje, subvencija za malico za učence in dijake in subvencija za kosila za učence, združevanje družine, pomoč pri uveljavljanju pravic ter integracijo v družbo. Zakonski predlog posebej ureja pravico do socialnega varstva. Tako zagotavlja denarno pomoč oziroma žepnino posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana 42. TRAK (VI) 12.25 (nadaljevanje) in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči ter pomoč pri kritju stroškov. Denarna pomoč v skladu s predlogom zakona ter žepnina sta instituta primerljiva denarni socialni pomoči, ki jo dodeljuje Center za socialno delo in ima enake pravne posledice, zato se v postopkih ugotavljanja upravičenosti do pravic, ki niso pravice iz javnih sredstev, odločba o denarni pomoči ali potrdilo o žepnini na podlagi tega zakona šteje kot odločba o denarni socialni pomoči, ki jo je Center za socialno delo izda v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. V teh postopkih se šteje, da so prejemniki denarne pomoči ali žepnine po predlogu tega zakona prejemniki denarne socialne pomoči. Pravico do denarne pomoči imajo osebe, ki ne živijo v nastanitvenih centrih in drugih oblikah nastanitve, kjer jim je zagotovljena prehrana. Pravico do žepnine pa imajo tiste osebe z začasno zaščito, ki so nastanjene v nastanitvenih centrih ali v kakšni drugi nastanitveni kapaciteti urada. Zakon skratka ureja pogoje bivanja razseljenih oseb, vzrokov za njihovo razseljenost v vse bolj razdejanem in razdeljenem svetu na žalost ne more. Glede na to, da se zakon uporablja za razseljene osebe iz Ukrajine, bi se tega morali zavedati predvsem odločevalci v Bruslju, v Washingtonu, v Moskvi, v Kijevu in na sedežu Nata. Namesto da se Evropa do zob oborožuje, kar bo generiralo nove in še hujše vojne, bi si morala prizadevati za to, da bi bila ambasadorka miru. To je edini ključ, če želimo, da bo razseljenih oseb manj

Predsedujoča, hvala. Spoštovani kolegi. V Poslanski skupini Demokratov smo prepričani, da je naša temeljna naloga poskrbeti za interese Slovenije in njenih prebivalcev. Predlog zakona o zaščiti razseljenih oseb obravnava pomemben izziv. Po podatkih namreč od januarja 2024 je v Sloveniji začasno zaščito prejelo 9393 9393 oseb. V Evropski uniji pa je do te pravice upravičenih okoli 4,2 milijona razseljenih oseb iz Ukrajine. Zakon prinaša določene koristi, a v trenutni obliki še ne zagotavlja dovolj uravnoteženega pristopa, ki bi v ospredje postavila varnost, blaginjo in pravičnost za naše državljane. Zakonu zato ne nasprotujemo, a ga v tej fazi tudi ne podpiramo v celoti. Potrebuje določene dopolnitve, ki bodo zagotovile, da bo zakon v prvi vrsti služil Sloveniji. Slovenija mora namreč pri obravnavi tega zakona dati prednost svojim državljanom. Zakon sicer omogoča hitrejše postopke za zaščito in razbremenjuje azilni sistem, kar je zelo pomembno ter nadalje še opredeljuje pravico razseljenih oseb, vendar odpira določena vprašanja, ki jih ne smemo samo tako spregledati. Varnost, pospešeni postopki ne smejo pomeniti površnega preverjanja posameznikov, ki vstopajo v državo. V času globalnih izzivov je namreč nujno zagotoviti, da varnost naše skupnosti ostane na prvem mestu. Dodatno bo obremenil lokalne skupnosti. Svet občin v tej luči tudi opozarja na povečan pritisk na javne storitve, kot so šolstvo, zdravstvo in sociala, brez jasne finančne podpore. Država zato mora poskrbeti, da dodatne obveznosti ne poslabšajo kakovosti življenja občanov. Zakonodajno-pravna služba pa je izpostavila nejasne pristojnosti, pomanjkljive obrazložitve in kratek rok za pritožbe, 15 na mesto 30 dni. Potrebujemo zakonodajo, ki bo jasna, trdna in pravična. Prav tako se zavedamo, da Slovenija kot članica Evropske unije ima določene obveznosti, med drugim tudi uskladitev s predmetno direktivo. Vendar te obveznosti ne smejo prevladati nad potrebami naših ljudi. Slovenija mora v prvi vrsti zagotoviti stabilnost in blaginjo znotraj svojih meja, preden prevzame dodatna bremena, ki presegajo njene zmogljivosti. Da bi zakon resnično ustrezal potrebam Slovenije, predlagamo določene dopolnitve. Strožji varnostni pregledi, vsak posameznik, ki vstopa v Slovenijo, mora biti temeljito preverjen brez izjem. Finančno podporo občin, država mora zagotoviti sredstva, da lokalne skupnosti ne bodo nesorazmerno obremenjene. (SC) – 12.30 (nadaljevanje) predlogom Zakonodajno-pravne službe, naj se rok za pritožbe podaljša na 30 dni, zakon pa naj bo v celoti usklajen z evropsko zakonodajo, a z jasnim poudarkom na slovenskih prioritetah. V Poslanski skupini Demokratov se bomo ob podpori zakonu vzdržali, dokler ne bo zagotovil, da so interesi Slovenije in njenih prebivalcev ustrezno zaščiteni. Prizadevamo si zakonodajo, ki bo uravnotežena, pravična in usmerjena v dobrobit naših državljanov. Slovenija mora ostati prostor varnosti in blaginje, to je naša prednostna naloga, ki je ne bomo zanemarili. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Tereza Novak, izvolite.

Hvala za besedo. Sprejetje Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb bo zagotovilo pravično, učinkovito in humano obravnavo tistih, ki so v iskanju varnosti in mogoče celo novega začetka našli pot v našo državo. Gre za zakon, ki prinaša nujno potrebne izboljšave in priložnost, da kot država izkažemo svojo solidarnost, organiziranost in odgovornost. Zakon, ki je trenutno v veljavi, je zastarel, sprejet je bil leta 2005 in se je v praksi pokazal kot pomanjkljiv. Šele z množičnim prihodom beguncev iz Ukrajine leta 2022 smo ugotovili, da zakonodaja ne omogoča hitrih, učinkovitih in pravičnih postopkov, ki bi razseljenim osebam zagotavljali varnost, hkrati pa bi omogočili učinkovito upravljanje njihovih pravic in dolžnosti in obenem varnost našim državljanom in državljankam. Evropska unija je že sprejela nove standarde, mi pa jih moramo prenesti v naš pravni red. Potrebna je poenostavitev in pospešitev postopkov. Vpeljujemo avtomatsko aktivacijo začasne zaščite na podlagi sklepa Sveta Evropske unije. S tem odpravljamo birokratske ovire in hitreje nudimo zaščito tistim, ki jo potrebujemo. Razbremenili bomo azilni sistem. Jasna ločitev postopkov za začasno in mednarodno zaščito bo preprečila nepotrebno podvajanje odločitev ter razbremenila naše institucije. Zakon z olajšanjem dostopa do zaposlitve spodbuja vključevanje oseb s priznano začasno zaščito na trg dela, s čimer omogočamo njihovo večjo samostojnost ter tudi zmanjšujemo socialne obremenitve države. Žepnina in denarna pomoč se po dveh letih zmanjšata, s čimer spodbujamo hitrejšo integracijo v delovno okolje. Praksa in izkušnje namreč kažejo, da če se ljudje, tudi begunci, ne morejo v določenem času aktivirati na trgu dela, to lahko vodi do pasivizacije posameznikov, občutka brezupa, nepripravljenosti za integracijo in vrsto drugih stisk. Beguncem torej omogočamo, da se umaknejo iz vojnega območja in pridejo v varno okolje Slovenije. Damo jim čas, da se lahko tukaj namestijo, si povrnejo občutek varnosti in dobijo podporo ter pomoč. Damo jim možnost in spodbudo, da se vključijo v lokalno okolje in na trg dela. Natančneje se ureja pravice in dolžnosti oseb s statusom začasne zaščite, s tem, da se izboljšuje njihova pravna varnost. Hkrati se uvajajo mehanizmi za preprečevanje zlorab sistema, vključno z možnostjo preverjanja resničnega bivanja oseb v Sloveniji. Razseljene osebe bodo imele dostop do tečajev slovenskega jezika in vključevanja v izobraževalni sistem, kot že sedaj, ter pravice do informiranja o svojih dolžnostih in možnostih v naši državi. S tem se vzpostavlja jasnejša pravila za integracijo. In kdo so osebe, ki jim je namenjena začasna zaščita? Gre za ljudi, ki bežijo pred vojno, nasiljem in negotovostjo. Gre za družine, otroke, matere, očete, ljudi, ki so čez noč izgubili vse, predvsem pa varnost, varnost tudi za za njihovo prihodnost v lastni domovini. V Sloveniji trenutno živi več kot 11000 oseb s statusom začasne zaščite in večina teh je iz Ukrajine. So naši sosedje, sodelavci, prijatelji. Njihova vključitev v družbo je naša moralna dolžnost in hkrati priložnost za našo skupnost.

Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovana sekretarka, spoštovani poslanke in poslanci. Predlog Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb nadomešča veljavni zakon, ki se je glede na vojno v Ukrajini in posledičnim (Nadaljevanje) sklepa. Sveta Evropske unije v skladu s katerim je bila začasna zaščita uvedena tudi v Republiki Sloveniji s sklepom Vlade izkazal za pomanjkljivega. Z zakonom se odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti pri prenosu direktive Evropskega sveta 2001, vendar predlagatelj ne obrazloži razlogov, zakaj teh ni ugotovil in odpravil prej. Zakon določa najnižje standarde za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb iz tretjih držav, ki se ne morejo vrniti v svojo matično državo. zakonom se določa, da bo postopek priznanja začasne zaščite hitrejši od postopka mednarodne zaščite. S tem naj bi bil azilni sistem razbremenjen. Zakon uvaja tudi rešitev za blažitev preobremenjenosti pristojnih državnih organov, ki so vključeni v postopke začasne zaščite. Gre za rešitve, ki sicer sledijo namenu začasne zaščite razseljenih oseb, vendar pa glede na celotne razmere obstaja velika nevarnost zlorab sistema, posledično tudi azilnega. Tudi lokalne skupnosti so opozorile na svojo vlogo v teh postopkih in posledice, ki jih zakon prinaša, predvsem s finančnega vidika. Pri tem velja izpostaviti, da so za izvajanje pravic prosilcev za začasno zaščito ocenjene finančne posledice za leto 2025 na 27 milijonov 976 tisoč 738 evrov. Za leto 2026 pa 17 milijonov 187 tisoč sto 12 evrov. Osebe z začasno zaščito imajo skladno s predlogom zakona prost dostop na trg dela po 48. členu in lahko skladno s predpisi, ki urejajo trg dela, uveljavljajo pravice za primer brezposelnosti in se vključujejo v programe usposabljanja v okviru aktivne politike zaposlovanja. Osebe bi se vključevale predvsem v programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja ter usposabljanja na delovnem mestu za vključevanje oseb pod tem statusom v programe usposabljanja v okviru aktivne politike zaposlovanja so ocenjeni stroški v višini 100 tisoč evrov. Ta sredstva bodo zagotovljena in prerazporejena. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zakonu ne bomo nasprotovali, bomo pa skrbno spremljali izvajanje novega zakona in predlagali ustrezne rešitve v primeru zlorab.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 Zatorej v razpravo dajem 19. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Vprašala sem, če želi kdo razpravljati?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

Tako. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka bomo dali besedo predstavnici Vlade in sicer državni sekretarki, izvolite, Ministrstvo za finance, izvolite. Najlepša hvala, spoštovana podpredsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani prisotni. Odlok o strategiji upravljanja naložb države je osnovno orodje za aktivno lastništvo države, s katerim država Slovenskemu državnemu holdingu, delničarjem, kapitalskemu trgu in splošni javnosti sporoča

Gre za akt, ki se ga ne sprejema pogosto, vendar je predvsem dogajanje v zvezi z upravljanjem invalidskih podjetij v državni lasti odprla vprašanja, pri čemer so k spremembi strategije pozvali tudi komisije in delovna telesa Državnega zbora. Ključne spremembe in dopolnitve pri invalidskih podjetjih so: v okviru razvojnih usmeritev Republike Slovenije se točko človekovih pravic in družbene odgovornosti dopolni z novim odstavkom, s katerim se poudari pomen družbeno odgovornega upravljanja invalidskih podjetij v državni lasti. Pri invalidskih podjetjih njihov cilj ni zgolj doseganje gospodarskih ciljev, ampak družbeno odgovorno upravljanje s strani SDH. Določa se strateške usmeritve oziroma cilji SDH pri upravljanju invalidskih podjetij v večinski neposredni in posredni lasti Republike Slovenije, in sicer med drugim skrbno, pregledno, gospodarno in družbeno odgovorno ravnanje, redno spremljanje poslovanja in aktivno prilagajanje poslovnih načrtov in strategij za zagotavljanje dolgoročno pozitivnega poslovanja z namenom zaščite delovnih mest invalidov ter v skladu z njim izvajanje upravljavskih aktivnosti, kot da bi šlo za strateške naložbe, vključno z morebitno dokapitalizacijo teh podjetij. Možna so tudi združevanja z drugimi invalidskimi podjetji v večinski neposredni ali posredni lasti države v upravljanju SDH. Likvidacija ali stečaj sta kot skrajna zakonska ukrepa dopustna samo na podlagi dokazanih utemeljitev, da invalidsko podjetje ne more poslovati pozitivno, niti o prilagoditvi poslovnega načrta ali strategije, pri čemer mora SDH zagotoviti, da družba pred sprejetjem takšne odločitve to predstavi zaposlenim invalidom in si kot družbeno odgovoren upravljavec prizadeva z njimi uskladiti in realizirati kontinuiteto njihove nadaljnje zaposlitve. Likvidacijo ali prodajo invalidskega podjetja mora SDH predhodno predvideti v letnem načrtu upravljanja naložb, katerega je na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu podano soglasje Vlade. Predlog nove strategije poleg tega spreminja status družbe Farme Ihan iz portfelske v strateško na področju ciljev pomembnega družbenega interesa, saj gre za integrirano živinorejsko predelovalno verigo, ki predstavlja strateški dejavnik pri samooskrbi s hrano v Sloveniji. Obstoječa vsebina krepitve trga kapitala se v okviru razvojnih usmeritev Republike Slovenije loči v novo samostojno poglavje, pri nekaterih pomembnih naložbah pa se določi razpolaganje z uporabo prve ponudbe delnic javnosti, lahko tudi v kombinaciji s prodajo drugim institucionalnim vlagateljem. Ostale spremembe strategije se pri posameznih naložbah zgolj usklajujejo z zakonom, ki so bili sprejeti po lanski uveljavitvi strategije, in sicer pri 2TDK se doda izgradnja vzporednega levega železniškega tira. Pri Kobilarni Lipica se izvajanje nalog javne službe spremeni v izvajanje zakonskih nalog. Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje se določita za strateški naložbi zaradi zakonskega prenosa v neposredno last Republike Slovenije in zaradi izvajanja obvezne gospodarske javne službe. Gre torej za manjše, vendar nujne spremembe obstoječe strategije. Najlepša hvala za pozornost. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici kolegici Andreji Kert, izvolite. hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegi, kolegice, ostali prisotni. Odbor za finance je na 61. nujni seji, 12. 3. 2025, kot matično delovno telo obravnaval Predlog odloka o strategiji upravljanja naložb države, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. v poslovniškem roku je bil vložen amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja dejal, da je predlog odloka posledica bistveno spremenjenih dejanskih okoliščin v zvezi s posameznimi naložbami, ki so bodisi posledica novih ali spremenjenih zakonov bodisi aktualnih 46. Ker Zakon o Slovenskem državnem holdingu določa, da lahko Državni zbor razveljavi ali spremeni strategijo le s sprejetjem nove strategije., nova strategija dopolnjuje ali spreminja vsebino strategije iz leta 2024 samo z vsebinami, ki so posledica navedenih bistveno spremenjenih dejanskih okoliščin. Dejal je, da so ključne spremembe in dopolnitve pri invalidskih podjetjih v okviru razvojnih usmeritev Republike Slovenije je točka človekovih pravic in družbene odgovornosti dopolnjena z novim odstavkom, s katerim se poudarja družbeno odgovorno upravljanje invalidskih podjetij v državni lasti. V okviru portfeljskih naložb, kamor sodijo invalidska podjetja je določeno, da njihov cilj ni zgolj doseganje gospodarskih ciljev, ampak družbeno odgovorno upravljanje s strani SDH. Določajo se strateške usmeritve oziroma cilji SDH pri upravljanju invalidskih podjetij v večinski neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije. Predlog odloka poleg navedenega spreminja status družbe Farme Ihan iz portfeljske v strateško na področju ciljev pomembnega družbenega interesa. v predlogu odloka se okrepi tudi obstoječa vsebina krepitve kapitalskega trga v Sloveniji. Ostale spremembe strategije se pri posameznih naložbah zgolj usklajujejo. Zadnja sprememba se nanaša na družbo Uradni list, ki bo v letu 2026 zaradi sprememb predpisov prenehala opravljati gospodarsko javno službo, izvajanje uradnega glasila ter upravljanja portala javnih naročil in portala eRevizija. v zvezi z opozorili zakonodajno pravne službe glede vsebin, ki naj bi presegale naravo strategije pri upravljanju invalidskih podjetij pa je dejal, da pojasnjuje, da bo SDH pri svojih aktivnostih vezan na določila relevantnih zakonov. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je dejala, da je Zakonodajno-pravna služba predlog odloka proučila z vidika svojih nalog in predstavila njihovo pisno mnenje. Razprave o tem ni bilo. Odbor je sprejel amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica in je tudi na podlagi 171. člena ob smiselni uporabi 128. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval še o vseh predlogih odloka skupaj in jih sprejel. Na podlagi 171. člena. Ob smiselni uporabi prvega odstavka 133. člena Poslovnika je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga odloka v katerem je vključen tudi sprejeti amandma. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak, izvolite. Hvala predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki ministrstva. Potem ko je državni zbor na predlog vlade pred dobrim letom sprejel novo strategijo upravljanja naložb države, je pred nami že nov predlog strategije. Ključni razlog za tako hitro obravnavo novega besedila strategije je zaplet, ki se je konec preteklega leta pojavil v zvezi z invalidskim podjetjem CSS. strani Slovenskega državnega holdinga nastavljeno. Vodstvo podjetja je namreč ocenilo, da podjetje nima zadostnih naročil, da mu grozi insolventnost in da bi bilo s tega vidika najbolje, če bi podjetje poslali v likvidacijo. Tak predlog je doživel splošen odpor javnosti in politike, ki sta družno menili, da je taka odločitev pretirana. Zlasti zato, ker gre za podjetje, ustanovljeno s primarnim ciljem za poslovanje ranljivih skupin. Državni upravitelj pa ga opravlja skladno z njegovim statusom portfeljske naložbe. Svoja ravnanja je SDH opravičeval, da mu s strategijo določenih status zakonska ureditev onemogočata, da bi pri odločitvah uporabil še kak drug neekonomski kriterij. Glede na razprave, ki so se sprožile v javnosti in v Državnem zboru, je bila sprejeta odločitev, da se pripravi novo besedilo strategije upravljanja, s katero bosta nedvoumno priznana poseben položaj in namen invalidskih podjetij. Tudi v Poslanski skupini Socialnih demokratov smo se strinjali s tem pristopom. Ni skrivnost, da smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov že od prvega besedila strategije pričakovali več. V več pobudah smo vladi predlagali razmislek o ustreznosti klasifikacije vseh državnih naložb in predloge sprememb, ki bi omogočile, da bi več podjetij opravljali družbeno odgovorno in v skladu s strateškimi razvojnimi cilji. Dali smo konkretne predloge, da bi ustrezno opredelili nekatere naložbe, s tem zavarovali javni interes in preprečili, da bi njihovo poslovanje ocenjevali zgolj na podlagi kratkoročnih finančnih koristi za državo. S temi predlogi sicer nismo bili uspešni, a še vedno smo prepričani, da je to ustrezna pot. Zato smo svoje predloge ponovili tudi v tem krogu priprave strategije. Na prvem mestu izpostavljamo podjetje Farme Ihan, ki je po nedavnih lastniških spremembah v tej panogi ostalo edino podjetje v 47. TRAK: (SC) – 12.50 (nadaljevanje) državni lasti s pomembno vlogo v proizvodnji hrane in upravljanju kmetijskih zemljišč. Opozorili smo tudi na nekaj drugih podjetij, predvsem iz turističnega in kmetijskega sektorja, ki bi si glede na svoj status in pomen zaslužile drugačen status. Vlada in finančno ministrstvo kot skrbnik zakona in strategije sta tovrstnim spremembam tradicionalno nenaklonjena. Zato nas je razveselilo, da se je Vlada prisluhnila našim argumentom vsaj pri podjetju Farme Ihan, ki bodo postale strateška naložba države. To bo omogočilo, da se podjetje razvija in po potrebi pridobi tudi strateškega partnerja pri tem pa država ne bo tvegala nedovoljenih državnih pomoči ali izgube lastništva v tej strateški panogi, ki je pomembna za varnost hrane in za varovanje rabe kmetijskih zemljišč. Seveda je ob tovrstnih spremembah vedno prostor tudi za razpravo o statusu in modelu upravljanja drugega državnega premoženja. Smiselno bi bilo, če bi glede na aktualne dogodke več pozornosti namenili tudi na primer razpravi o vlogi državnih podjetij v javnem zdravstvenem sistemu. Prav tako bi bilo na mestu razprava o tem, kako uporabiti domače proizvodne kapacitete za vlaganje v varnost, ki se glede na razvoj globalnih dogodkov nakazuje kot nujnost. Četudi Vlada in pripravljavci niso izkazali interesa za to razpravo v Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo napredek, narejen s pripravo in sprejemom nove strategije. Z njim SDH dobiva jasno podlago, da pri upravljanju podjetij upošteva širše družbene interese, pričakovanega dobička pa ne išče v ogrožanju zaposlitev najbolj ranljivih skupin. Prav tako nas veseli, da bo strategija zagotovila aktivnejšo vlogo države v strateški panogi, kot je proizvodnja hrane. Če potegnemo pod črto, lahko ocenimo, da delamo majhen, a pomemben korak naprej. Zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov soglasno podprli predlog odloka o strategiji upravljanja naložb države. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo kolega Milan Jakopovič, izvolite. Hvala lepa za besedo. V Levici spremembo strategije upravljanja naložb države toplo pozdravljamo. Se naslavlja pomanjkljivosti pri upravljanju invalidskih podjetij, čemur smo bili priča v preteklih mesecih. Invalidom, ki so težje zaposljivi, predstavlja zaposlitev socialno vključenost, ekonomsko neodvisnost in dostojanstvo. Delo vpliva tudi na pozitivno samopodobo, z rednim dohodkom pa se zmanjša tudi tveganje za socialno izključenost in revščino. Ohranjanje redne zaposlitve za invalide, ki so težje zaposljivi je pomemben ukrep za zagotavljanje enakih možnosti in spodbujanje njihove aktivne in enakovredne vloge v družbi. Dosedanja praksa upravljanja invalidskih podjetij v državni lasti je bila nesprejemljiva, saj je bilo glavno vodilo doseganje le gospodarskih ciljev brez specifičnih varovalk, z namenom ohranitve zaposlitev za invalide, ki predstavljajo ranljivo družbeno skupino. Posodobljena strategija upravljanja naložb države ta problem rešuje na način, da se za invalidska podjetja dodaja izjema od doseganja zgolj gospodarskih ciljev. Kot glavni cilj upravljanja invalidskih podjetij se tako postavlja zagotavljanje dolgoročne zaposlitve invalidov na družbeno odgovoren način. Poleg tega se določa redno spremljanje poslovanja invalidskih podjetij in aktivno prilagajanje poslovnih načrtov in strategij. Saj se tako neodgovorno upravljanje, kot ga je bilo dolga leta deležno škofjeloško invalidsko podjetje CSS, preprosto ne sme ponoviti. spremembami strategije se omejuje možnost likvidacije ali stečaja. Naloga države oziroma SDH bo izvesti vse potrebno za preživetje podjetja ob dokapitalizaciji do združitve ali prevzema podjetja s strani drugega invalidskega podjetja v lasti države. V Levici bomo predlog odloka o strategiji upravljanja naložb države podprli. Predsedujoča, hvala. Naša poslanska skupina pozdravlja predlagane spremembe Odloka o strategiji upravljanja naložb države, saj predstavlja pomemben korak v smeri bolj odgovornega in družbeno osveščenega upravljanja državnega premoženja. Posebno cenimo pozornost, ki jo je novela namenila invalidskim podjetjem. Zagotavljanje dostojnega in varnega delovnega okolja za invalide ni zgolj gospodarska, ampak predvsem etična in družbena prioriteta, ki jasno odraža naše vrednote solidarnosti in socialne pravičnosti. Podpiramo jasno izraženo zavezo, da ekonomska donosnost teh podjetij ne sme 48. TRAK: (TB) - 12.55 (nadaljevanje) prevladati nad širšimi družbenimi cilji. Pozdravljamo tudi vzpostavitev zaščitenih mehanizmov, kot so zahteve po soglasju Vlade za morebitno likvidacijo in jasna določila glede obveznosti SDH za konstruktivno komunikacijo z zaposlenimi invalidi pri vseh spremembah. Še posebej pomembno pa je, da je določeno, da mora SDH pred likvidacijo ali prodajo invalidskega podjetja izvesti vse ukrepe za zagotovitev kontinuitete kontinuitete zaposlitve invalidov in konstruktivno sodelovati z njimi za iskanje optimalnih rešitev. Ocenjujemo namreč, da bo ta pristop dolgoročno izboljšal kakovost življenja invalidov ter jim zagotovil dostojno ter hkrati prispeval k večji družbeni koheziji. Enako pomembna je tudi dodatna strateška usmeritev krepitve kapitala slovenskega trga, saj bo ta prispeval k večji stabilnosti in rasti gospodarstva skladno z evropskimi smernicami. Razvoj slovenskega trga kapitala predstavlja strateško prednost, saj omogoča hitrejši gospodarski razvoj, spodbuja inovacije in ustvarja nova delovna mesta, kar pa bo neposredno vplivalo na višjo kakovost življenja vseh državljanov Slovenije. Prenos družb Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj med strateške naložbe ocenjujemo kot smiseln zaradi njihove ključne vloge pri zagotavljanju energetske stabilnosti, še posebej v obdobju zahtevnega energetskega prehoda. Poudarjamo tudi, da mora biti tak prenos jasno povezan z dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja energetskega sektorja in razogljičenja slovenskega gospodarstva. Strateški premik družbe Farme Ihan kot ključnega dejavnika pri krepitvi samooskrbe s hrano ocenjujemo kot nujen korak. Samooskrba s hrano ni zgolj gospodarsko vprašanje, ampak strateško vprašanje nacionalne varnosti, še posebej v obdobju globalnih negotovosti. Podpora integrirani živinorejsko predelovalni verigi je bistvenega pomena za zagotavljanje prehranske varnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja podeželja. Glede sprememb v družbi HSE, predvsem izločitve Termoelektrarne Šoštanj in krepitve razvoja obnovljivih energije preko družbe HSE ocenjujemo, da gre za pozitivno in dolgoročno pomembno usmeritev. Slovenija potrebuje jasno in odločno energetsko politiko, ki temelji na obnovljivih virih, zmanjševanju emisij ter ustvarjanju novih priložnosti v zelenem gospodarstvu. Nadalje še pozdravljamo prilagoditev umestitve Kobilarne Lipica in uskladitve z novelo Zakona o drugem tiru, saj gre za pomembne korake pri zagotavljanju večje preglednosti in učinkovitosti upravljanja javnega premoženja na splošno. Torej menimo, da so predlagane spremembe dobro premišljene in odgovorno naravnane, zato jih bomo v Poslanski skupini Demokratske stranke podprli. Hkrati pozivamo, k še naprej doslednemu spremljanju učinkov teh sprememb, predvsem pa k transparentnemu izvajanju vseh ukrepov, da bo družbena odgovornost ostala v središču našega skupnega delovanja. Hvala. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Morda ena opomba, to večkrat opažam, se opravičujem, ampak, obstaja Poslanska skupina Nepovezanih poslancev, ne pa Poslanska skupina demokratov, tako da prosim, da nekako to upoštevate, demokrati še niste bili izvoljeni v parlament. To boste v naslednjem sklicu verjetno, tako da bi prosila, da ste korektni pri tem. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Andreja Kert. Hvala